Zahvaljujem.Poštovani predsedniče, poštovana ministarko sa saradnicima, vi ste danas u vašem izlaganju istakli da je Srbija spremna da zaštiti sva svoja prirodna dobra a samim tim i životnu sredinu i moram da pohvalim da je Srbija, bez obzira što nije članica EU, uključena uključena u jedan projekat koji se zove "Evropski zeleni dogovor" i koji predstavlja jedan zajednički plan za zaštitu životne sredine, koji ima za cilj da Evropa bude prvi klimatski neutralni kontinent do 2050. godine.Ono što nas očekuje u ovoj godini, a tiče se tog evropskog projekta za životnu sredinu, je priprema Strategije kvaliteta vazduha. Kroz nepuna tri meseca opet nas očekuje početak grejne sezone, a to podrazumeva i rad malih toplana i pojedinačnih ložišta, gde čak milion domaćinstava u Srbiji koristi drva i ugalj. Uglavnom je reč o neefikasnim šporetima koji ne sagorevaju drva do kraja.Čuli smo ovde danas neke kritike na kvalitet vazduha, ali treba reći da je država, pre nekoliko dana smo videli da je ispred Ministarstva energetike ministarka Mihajlović potpisala sa, čini mi se, 63 predsednika se, 63 predsednika opština i gradonačelnika, subvenciju vrednosti od 3,9 miliona evra, gde je građanima omogućeno da uz subvenciju države promene i zamene i kućna ložišta koja ne koriste

da se mnogo radi i činjenica da čak dva i po miliona stanovnika, odnosno jedna trećina stanovništva Republike Srbije živi u oblastima u kojima nivo zagađenja vazduha prelazi granične vrednosti, govori da je jako bitno da što pre donesemo tu strategiju. Ja znam da je vaše ministarstvo, gospođo Irena, spremno da uđe u nimalo laku borbu, a to je borba za životnu sredinu, koja čini globalni svetski problem.U poslednjih deset godina svedoci smo izraženih uticaja klimatskih promena i ja bih se dotakla i Zakona o vodama, možda iz malo drugačije perspektive, pošto sam odrasla pored Zapadne Morave i meni je ta reka jako draga i poznata i znam koliko ona zna da bude okrutna. Inače, u slivu Zapadne Morave se nalazi 18 lokalnih samouprava i oko 800 hiljada građana i ove klimatske promene su ovde bile jako izražene u vidu učestalih poplava. Štete su zabeležene na hiljadama stambenih objekata, hiljadama hektara poljoprivrednih površina, desetinama preduzeća, mostovima, putevima i drugim objektima infrastrukture.Država i gradovi u slivu Zapadne Morave su načinili velike napore u obnovi i unapređenju zaštite infrastrukture, ali su napravili jedan korak više. Naime, pre samo mesec dana potpisan je i Poseban sporazum o saradnji gradova i opština slivova Zapadne Morave. Formirana je prva zajednička služba koja kao osnovni cilj ima preventivne aktivnosti u smanjenju rizika od katastrofa.Predstoji period u kojem će se intenzivno raditi na strateškim dokumentima, ali i obukama i vežbama civilne zaštite, kao i procenama štete Republike Srbije, preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, kao i resornim ministarstvima za državnu upravu i lokalnu samoupravu, vašeg Ministarstva za zaštitu životne sredine i Sektora za vanredne situacije daje veliku podršku svim ovim aktivnostima. Pre nekoliko meseci je nabavljeno 600 metara mobilnih protivpoplavnih sistema, 900 kompleta uniformi za pripadnike civilne zaštite, obezbeđene su obuke, a u toku je i rekonstrukcija objekta na Rudnu, koji će biti prvi regionalni centar za obuku u Republici Srbiji. Ovaj centar će posebno sarađivati sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, a sve u cilju realizacije programa i obuke službenika na lokalnom nivou.Slike koje smo imali iz 2014. i 2015. odnose se na poplave i upozoravaju nas i traže od nas da se upravo ovako organizujemo.Grad Kraljevo, iz kojeg ja dolazim, na svojoj teritoriji ima čak 174 vodotoka drugog reda i pet vodotoka prvog reda. Nadležnost za vode drugog reda je na lokalnoj samoupravi. Nažalost, skromni budžeti, velika teritorija, depopulacija dotrajale infrastrukture, nedovoljna svest stanovništva su samo neki od faktora koji nas čine još ranjivijim na klimatske promene.Ovde bih se prvenstveno dotakla toga da moramo da radimo na tome da podignemo svest naših građana, jer je u 21. veku nedopustivo, a prava je reč da je to ekološki genocid, da se pored reka, potoka, jezera, prave deponije i da za to niko ne odgovara. Imam utisak da to postaje nekako društveno prihvatljivo.Ako već govorimo o zaštiti vode, mislim da prvo treba da krenemo sa podizanjem,

vodu.Mislim da smo mi jedna od retkih zemalja koja može da se pohvali time da možete da odvrnete slavinu, sipate čašu vode, popijete i znate da je to ispravna voda. To moramo da zaštitimo i to moramo da očuvamo.Ono što nam je zadatak u budućnosti jeste potreba da iznađemo način da upravljamo vodama, ali i svim drugim prirodnim resursima, da ih učinimo funkcionalnim u odnosu na potrebe stanovništva, a sa druge strane da zaštitimo državne interese.Možda podela reka na vode prvog i drugog reda u smislu nadležnosti nije najbolje rešenje. Buduće zakonsko rešenje trebalo bi da sadrži kapacitete i potrebe lokalnih zajednica, ali i strateške ciljeve planova razvoja. Jedna od mogućnost je da se lokalnim samoupravama ostavi kao mogućnost gazdovanje prirodnim resursima na svojoj teritoriji naravno uz strogu kontrolu države.Nažalost, do sada je praksa pokazala, svesni smo toga, da manje opštine imaju i manje kapacitete pa je udruživanje lokalnih samouprava neminovnost jedno logično rešenje. Pored rešavanja problema sa nedostacima resursa udruživanje podiže i kvalitet usluga.Upravljanje prirodnim resursima pored jasnih i kvalitetnih procedura zahteva u jednom delu i posedovanje posebnih znanja i veština i svaka inicijativa, pa i ova za formiranje službe za smanjenje rizika od katastrofa i civilnu zaštitu u slivu Zapadne Morave ima za cilj dalji razvoj i promociju naše države i treba i mora da ima podršku svake institucije i svakog plana i programa u Republici Srbiji.Sigurna sam da će Ministarstvo za zaštitu životne sredine, a imamo i predstavnike Ministarstva za poljoprivredu, uvek podržavati i pomoći aktivnost ove službe. a mogu slobodno iskoristiti jedan termin, treba agresivnije da pristupi zaštiti izvora pijaće vode, kao i geotermalnim izvorima jer nažalost nije redak slučaj u Srbiji da tople vode iz geotermalnih izvora odlaze direktno u reku bez korišćenja iste iste i takva praksa mora da se prekine, jer postoji nešto što se zove osnovna geološka istraživanja. To su istraživanja koje radi država za potrebe prostornog planiranja, izgradnje nekih bitnih objekata i i oni bi mogli u budućnosti na osnovu konkursa u Ministarstvu rudarstva ta istraživanja da radimo u jednom delu i za potrebe lokalnih samouprava i da se identifikuju prirodni resursi. Ova istraživanja jesu skupa i procedura za same opštine komplikovana, ali kada bi država u njihovo ime to radila, onda bi to bilo mnogo efikasnije i izvodljivije.Takođe, eksploataciona prava na izvorište pijaćih voda koja se koriste za potrebe vodosnabdevanja lokalne zajednice moraju biti data opštinama i gradovima jer oni sada nemaju resurse da se bave ovim temama pa bi im svakako podrška i ministarstva i države mnogo značila. To bi i za državu možda bio lakši posao jer bi tako decentralizovala ovo pitanje i samim tim i ojačala lokalne samouprave.Navešću samouprave.Navešću primer grada iz kojeg dolazim, to je Kraljevo, gde oko 60% stanovništva se snabdeva iz sistema vodosnabdevanja Javno komunalnog preduzeća Javno komunalnog preduzeća „Vodovod“. Ostatak je na ruralnim, odnosno seoskim područjima gde je vodosnabdevanje individualno, u vidu seoskih vodovoda, bunara kojima se, nažalost, u praksi loše gazduje. Identična, možda i lošija slika kada je reč o otpadnim vodama ili kanalizacijama.Kao i kod problema sa poplavama koje sam navela na početku i ovde se nameće potreba za pronalaženjem najracionalnijeg i najfunkcionalnijeg rešenja. Rešenja leže kako u praktičnim propisima, tako i u podršci opštinama i gradovima kroz različite projekte, što je i najavljeno od strane predsednice Vlade.Umrežavanje lokalnih samouprava, kao primer gde su se umrežile lokalne samouprave u slivu Zapadne Morave, i veća posvećenost ovim temama je jedan od najvažnijih izazova i zadataka pred nama.Primer takve prakse, dobre prakse treba da posluži za trasiranje budućih politika koje, pre svega, treba da budu održive u funkciji daljeg razvoja našeg društva i države, a sve u cilju upravo onog o čemu danas ovde raspravljamo i diskutujemo, a to je zaštita životne sredine koja je jedan od od sigurno ključnih garanata zdrave generacije koje nam dolaze.Zbog toga i zbog posvećenosti ovog Ministarstva da sačuvamo životnu sredinu, da sačuvamo pijaće vode JS u danu za glasanje podržaće oba predložena zakona.Zahvaljujem. Ujhelji.Izvolite. **Akoš Ujhelji** Hvala lepo.Poštovani potpredsedniče, uvaženo predsedništvo, poštovana ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, kao što je ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SVM, narodni poslanik Arpad Fremond već naglasio u svom izlaganju, naša poslanička grupa će podržati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode koji se nalazi pred nama, pošto smatramo da je zaštita prirode izuzetno važna misija o očuvanju naše okoline za naredne generacije.S obzirom da je jedan od ciljeva Predloga zakona ispunjenje obaveze prema međunarodnoj zajednici i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, kao što smo čuli od predsednice Odbora za evropske integracije, Elvire Kovač,

politika životne sredine EU ima za cilj da promoviše održivi razvoj i očuva životnu sredinu za sadašnje i buduće generacije. Direktne koristi koje donosi ova politika su opšte: bolje zdravlje stanovništva, očuvanje prirodnih resursa, konkurentna privreda, bolji kvalitet života.Politika EU u oblasti očuvanje prirode se zasniva na načelu preventivnog delovanja, načelu zagađivač plaća, borbi protiv narušavanja prirode na samom izvoru zagađenja, zajedničkoj odgovornosti između EU i država članica i uključivanje zaštite prirode u druge politike EU.Usled ulaganja u infrastrukturu, kao i u održavanje postrojenja neophodne su značajne investicije. Značajan deo troškova dostizanja EU standarda će se finansirati kroz fondove EU. Mi u SVM smatramo da kroz pregovore o članstvu treba obezbediti dovoljno dug prelazni period kako bi se infrastruktura i postrojenja u Srbiji prilagodili evropskim standardima, Srbija će nakon usklađivanja i primene odgovarajućih normi osigurati visoke ekološke standarde, veći kvalitet vazduha i vode, obezbediti očuvanje biodiverziteta i integrisani sistem upravljanja otpadom. Ulaganjem u zaštitu prirode Srbija će poboljšati i svoj položaj turističke destinacije, što će doprineti razvoju turizma. Jedan od razloga za predložene izmene se odnosi na zabranu izgradnje malih hidroelektrana u zaštićenim područjima.U

Procene su bazirane na katastru malih hidroelektrana iz 1987. godine kojom je opisano 856 lokacija za izgradnju malih hidroelektrana.

ekološki prihvatljive na delovima zaštićenih područja, bez obzira na režim zaštite, što treba imati u vidu kao jedan od kriterijuma prilikom revizije lokacija malih hidroelektrana i proglašenja zaštićenih područja.Obzirom područja.Obzirom da je nedavno usvojen Zakon o obnovljivim izvorima energije, zabrana izgradnje malih hidroelektrana u zaštićenim područjima ovim izmenama se postiže usaglašavanje zakonskih propisa Republike Srbije.Teritorija Republike Srbije obuhvata 7,67% zaštićenih područja i kao takva pripada jednom od najznačajnijih centara biodiverziteta u Evropi sa brojnim specifičnim eko planom Republike Srbije površina zaštićenih područja koja je planirana za zaštitu do 2015. godine je oko 10%, a do 2021. godine oko 12%. Zaštita prirode u Republici Srbiji je unapređena Zakonom o zaštiti prirode kojim je izvršeno usaglašavanje sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima u oblasti zaštite biodiverziteta, kao i direktivama EU o zaštiti prirode.Kada govorimo o zaštiti prirode, ne smemo zaboraviti ni javna preduzeća od kojih zavisi operativno sprovođenje zakona. Tu pre svega mislim na JP „Vojvodina šume“ koje pored obavljanja osnovnih delatnosti kao što su šumarstvo, lovstvo i ribarstvo, bavi se i upravljanjem zaštićenih područja. Javno preduzeće „Vojvodina šume“ je najveći upravljač zaštićenih područja u Vojvodini, jedan od najvećih u Srbiji. Preduzeće upravlja sa nešto više od 70.000 hektara koji se nalaze u okviru većeg broja zaštićenih područja. Preduzeće upravlja sa ukupno 16 zaštićenih područja, pet specijalnih rezervata prirode, dva spomenika prirode, sedam strogo prirodnih rezervata i dva prirodna spomenika.Kada pričamo o zaštićenim područjima koja su u nadležnosti preduzeća, uglavnom pričamo o specijalnim rezervatima prirode koji su poznati široj javnosti, kao što su Deliblatska peščara, Obedska bara, Gornje podunavlje, Koviljsko- Petrovaradinski rit i Bagremara. Četiri najveća specijalna rezervata prirode, preduzeća su zaštićena područja prve kategorije, odnosno proglašena su aktom Vlade, te se mogu smatrati da su od nacionalnog interesa.Ova zaštićena područja imaju i neko internacionalno obeležje i prepoznata su kao međunarodno značajna područja. Tako sva imaju status međunarodno važnih područja za ptice, međunarodno važna područja za biljke i područja važna za leptire. Ova četiri rezervata su i područja koja imaju međunarodni status prema Ramsarskoj konverziji.Ono čime se javno preduzeće kao upravljač svih ovih zaštićenih područja može pohvaliti jeste redovno sprovođenje aktivnih mera zaštite koje drži na određenom nivou već desetak godina.

upravljanje zaštićenim područjima do sada su izdvajana simbolična budžetska sredstva. Na primer za poslednjih deset godina iz republičkog i pokrajinskog budžeta izdvojeno je onoliko koliko su ukupni godišnji troškovi javnog preduzeća. Generalno gledano, 85% svih troškova na zaštićenim područjima finansira samo preduzeće, dok samo 15% sredstava finansiranja za zaštićena područja dolazi iz drugih izvora. Poslanička grupa SVM je stava da u narednom periodu moramo izdvojiti više sredstava za tu namenu iz budžeta, a sve u cilju što boljeg očuvanja prirode. Smatramo da je izuzetno važna i edukacija i povećanje svesti građana, jer sa malim promenama i zajedničkim delovanjem možemo postići vrlo dobre rezultate. Hvala na pažnji. Vesna Ivković. **Vesna Ivković** Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, na početku svog izlaganja napomenuću da sam kao jedna od koordinatorki Zelene poslaničke grupe koja se bavi temom ekologije i zaštite životne sredine, sredine, veoma zadovoljna onim što sam čula u izlaganju premijerke Vlade Republike Srbije na kineskom globalnom eko forumu Guejang 2021.Naime, ovaj eko forum se organizuje od 2009. godine, i jedini je forum na visokom nivou na temu ekologije i zaštite životne sredine koji se organizuje u Kini. Naime, predsednica Vlade je izjavila da se Vlada Republike Srbije okreće ka zaštiti životne sredine i ekološkoj održivosti i da narednih godina biće većih investicionih ulaganja i finansiranja u očuvanju životne sredine i cirkularne ekonomije. Istakla je i to da je Republika Srbija jedina u regionu koja je uradila mapu puta za cirkularnu ekonomiju sa glavnim ciljem da građani Republike Srbije imaju kvalitetan život u klimatski otpornoj sredini.Priroda sredini.Priroda Srbije odlikuje se visokom raznovrsnošću biljnog i životinjskog sveta i predstavlja značajan deo bogatstva i raznovrsnosti evropske prirodne baštine. Njeni najreprezentativniji, najočuvaniji delovi stavljaju se pod zakonsku zaštitu. Začeci zakonske zaštite prirode u Srbiji sežu daleko u prošlost, a prvi propisi kojima se čuva i štiti priroda, čuvaju prirodni resursi, datira još iz 14. veka.Prvo veka.Prvo područje koje je zaštićeno na teritoriji današnje Srbije bila je Obedska bara, stavljena pod zaštitu 1874. godine. Površina zaštićenih područja u Srbiji trenutno iznosi 7,66% teritorije Srbije i kao takva pripada jednom od najznačajnijih Centara biodiverziteta u Evropi sa brojnim specifičnostima ekosistema.Republika Srbija poseduje bogat genofit, genofond divljih i gajenih biljnih i životinjskih vrsta i varijeteta koji predstavljaju nezamenljive resurse za razvoj mnogih privrednih grana, pre svega poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, turzima i drugo.Prostornim planom Republike Srbije površina zaštićenih područja koja je planirana za zaštitu do 2021. godine je oko 12%. Iz navedenih podataka zaključujem da kako su naši preci u dalekoj prošlosti razmišljali o zaštiti prirode, tako smo i mi u obavezi da našim potomcima ostavimo u amanet očuvanu i zaštićenu prirodu i njena dobra kako bi rasli u zdravoj životnoj sredini.Zaštita

Čovek svojim aktivnostima svesno ili nesvesno menja prirodno okruženje i to tako što narušava prirodnu okolinu.Sa druge strane moramo biti svesni činjenice da je priroda, ne samo u Republici Srbiji, već i u celom svetu pod velikim pritiskom različitih faktora koji ugrožavaju i mnoge biološke vrste u manjem ili većem stepenu na pragu nestajanja ili su neke već nestale. Zaštita prirode u Republici Srbiji uređena je Zakonom o zaštiti prirode koji uređuje očuvanje prirode, biološke, geološke i predeone raznovrsnosti kao dela životne sredine.Nacionalni parkovi, rezervati, spomenici prirode, predeli izuzetnih odlika i parkovi prirode predstavljaju očuvani deo prirode posebnih prirodnih vrednosti zbog kojih imaju trajni ekološki, naučni, kulturni, obrazovni i zdravstveno-rekreativni značaj.Razlozi značaj.Razlozi za donošenje izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode je pre svega potreba da se otklone određeni nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni važećeg zakona, zatim obaveza usklađivanja sa odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, kao i usklađivanje sa Zakonom i inspekcijskom nadzoru.Važno je napomenuti i proces uspostavljanja ekološke mreže Republike Srbije, odnosno ekološke mreže Evropske Unije – „Natura 2000“, koja definiše očuvanje prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta i očuvanju divljih ptica.Još jedan, po mom mišljenju, možda najvažniji razlog za predložene izmene, odnosi se na izgradnju malih hidroelektrana u zaštićenim područjima. S obzirom na to da smo nedavno usvojili Zakon o obnovljivim izvorima energije kojim je zabranjena izgradnja malih hidroelektrana u zaštićenim područjima, ovim izmenama se postižu usaglašavanje zakonskih propisa Republike Srbije.U Srbiji se oko 10,4% sveukupnog energetskog potencijala nalazi na područjima na kojima se mogu graditi hidroelektrane. Podaci katastra malih hidroelektrana iz 1987. godine često ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu i ne bi ih trebalo striktno primenjivati u današnjim uslovima bez tehno-ekonomske i posebno ekološke evaluacije rešenja i saglasno optimalnom korišćenju raspoloživog potencijala vodotoka.Male hidroelektrane nisu ekološki prihvatljive na delovima zaštićenih područja bez obzira na režim zaštite, što treba imati u vidu kao jedan od kriterijuma prilikom revizije lokacija malih hidroelektrana u proglašenim zaštićenim područjima.Mnogi

vodenih ekosistema. Detaljan monitoring ovih ekosistema pre izrade projektne dokumentacije nije obavljen ni za jednu malu hidroelektranu u Republici Srbiji.Ovim izmenama i dopunama zakona jednom rečju propisane su nadležnosti i procedure u postupku izgradnje malih hidroelektrana, izdavanje vodnih uslova, saglasnosti i dozvola.Predložene izmene i dopune jasno definišu da je izgradnja malih hidroelektrana zabranjena u prvom režimu zaštite, odnosno da je u drugom i trećem režimu zaštite moguće, a Vlada Republike Srbije ima ovlašćenja da bliže propiše režime zaštite, postupak i način njihovog određivanja, kao i objekte, radove i aktivnosti koji su zabranjeni ili ograničeni.Oblast održivog korišćenja zaštićenih područja regulišu i drugi zakoni iz nadležnosti više ministarstava. To su poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, energetike, građevinarstva i saobraćaja, rudarstva i energetike. Na ovaj način se najvredniji delovi Republike Srbije stavljaju pod zaštitu radi očuvanja prirodnih aktivnosti koje već postoje na određenim područjima, što i predstavlja sistem održivog razvoja, odnosno usklađenost ekonomskog i društvenog razvoja sa jedne strane i zaštite prirode sa druge strane.Iz svega navedenog sledi da koncept izgradnje malih hidroelektrana narušava i ugrožava sistem zaštite životne sredine, očuvanje biodiverziteta i stabilnost ekosistema brdsko-planinskih područja. Problemi koji su uočeni izgradnjom istih, prema zahtevima javnosti zahtevaju hitno preispitivanje izdatih akata, kao i procedura koja za krajnji cilj imaju izgradnju malih hidroelektrana, zabranu izgradnje novih, pa čak i zabranu rada postojećih.Posebno bih naglasila nužnost što hitnije zabrane izgradnje malih hidroelektrana u zaštićenim područjima Republike Srbije, jer se time narušava, kako životna sredina zaštićenog područja, tako i tradicionalni način života lokalnog stanovništva. Takođe, treba imati u vidu i negativne uticaje privrednih aktivnosti na ukupno stanje biodiverziteta, ekološki značajna staništa, prirodne retkosti, kao i ugrožene vrste i predelu zaštićenim područjima.Moramo biti svesni činjenice da zaštita prirode može da se ostvari samo uz multisektorsku saradnju u ovoj oblasti i ugradnju sektorske politike razvoja. Izgradnja delotvornog sistema upravljanja zaštićenim područjima obezbediće da ono što je zaštićeno bude i sačuvano ili izlečeno na pravi i održiv način u javnom interesu, ali i za dobrobit ljudi koji žive u zaštićenim područjima i nosilaca privrednog razvoja.Očuvanjem prirode podstiču se druge delatnosti, kao što su rekreacija, turizam, naučne i obrazovne aktivnosti, ekonomsko jačanje lokalnih zajednica putem tradicionalne proizvodnje i usluga i takođe treba primeniti druge obnovljive izvore energije koji imaju manje štetan uticaj na životnu sredinu.Edukacija i podizanje svesti kod mlađih naraštaja o važnosti sveukupne zaštite životne sredine veoma je važno za očuvanje prirodnih dobara. Ako mi danas ne zaštitimo životnu sredinu budućnost novih generacija i onih koje tek dolaze, biće pod znakom pitanja. Zdrava životna sredina je osnov za očuvanje ljudske egzistencije, zdravog razvoja društva i bitan faktor za kvalitetan i zdrav život stanovništva.Zato će poslanička grupa SPS u danu za glasanje glasati za ovaj predlog zakona. Hvala. Ilija Životić. **Ilija Životić** Uvaženi predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, danas u okviru objedinjenog pretresa na dnevnom redu je i Predlog izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode na koji želim da se posebno fokusiram u svom izlaganju.Ukoliko na kraju ovog vanrednog zasedanja budemo usvojili predložene izmene i dopune, podići ćemo Zakon o zaštiti prirode na nekoliko lestvica nabolje, u smislu ozbiljnosti, primenjivosti i efikasnosti, čime ćemo direktno unaprediti zaštitu prirode. Podsetiću vas na reči ministarke da Srbija ima izuzetno dugačku tradiciju zaštite životne sredine i prirode. Naime, o zaštiti prirode govori se još u 14. veku u Dušanom zakoniku, u članu 123, koji se bavio zabranom seče šuma, kao i predviđanju da se za svako posečeno drvo posadi novo.Danas novo.Danas kada Republika Srbija ima čak pet prelepih nacionalnih parkova, Đerdap, Frušku goru, Šar planinu, Kopaonik i Taru, kada sve veći broj turista dolazi da poseti netaknutu prirodu Obedske bare, koja je inače pod zaštitom države od 1874. godine, kada sve više turista dolazi na reku Uvac, kada prehrambeni proizvodi sa Peštera i Sjenice osvajaju svetsko tržište, kako zbog svog kvaliteta i kontrolisanog porekla, sa jedne strane, tako i zbog povećanja nivoa opšteg zagađenja, seče šuma. Sa druge strane, možemo da konstatujemo da su se izmene i dopune zakona, čiji je izvorni tekst na snazi gotovo već dve decenije, u pravom trenutku našle pred nama, narodnim poslanicima.Da dodam da su nacionalni parkovi Tara, Đerdap i Šar planina, uz Deliblatsku peščaru, već na međunarodnoj listi i da nekoliko lokaliteta čeka upis, samo bogatstvo flore i faune u Republici Srbiji ogleda se u 2.633 divlje vrste koje su obuhvaćene Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva, što u pravom smislu te reči predstavlja bogatstvo jedne države, konkretno naše Srbije. Sve navedeno, uz činjenicu da Srbija, pored pet nacionalnih parkova, ima čak 471 zaštićeno područje, 18 parkova prirode, 21 predeo izuzetnih odlika, 70 rezervata prirode, šest zaštićenih staništa i 315 spomenika prirode, našu zemlju čini izuzetnom bogatom i jedinstvenom u smislu prirodnih lepota.Kada govorimo o samim izmenama zakona, svakako najznačajnija novina u zakonu odnosi se na obustavu izgradnji hidroelektrana u zaštićenim područjima. Time država postaje ono što jeste, ono što joj je i uloga, a to je najveći zaštitnik prirode u Srbiji. Time i mi pravimo jasnu razliku između današnje po prirodu odgovorne političke većine i bivšeg režima za vreme Dragana Đilasa, za čije vreme je bilo više ekoloških incidenata i napada na prirodu od njega samog i njegovih sledbenika, kao što je masakr platana, tog prelepog simbola beogradskog bulevara ili izgradnja kuće „Velikog brata“ usred parka Košutnjak u Beogradu, o čemu je moj kolega Marković detaljnije govorio.Takođe, govorio.Takođe, kada govorimo o samim izmenama Zakona, ja sam izuzetno zadovoljan što ste uveli načelo predostrožnosti, član 5. Zakona, čime vaše ministarstvo, kao predlagač zakona, odmah na samom početku iskazuje jasnu i nedvosmislenu nameru države da dodatno zaštiti prirodne potencijale.Takođe smatram da je odlična izmena u članu 38, gde se izuzetno precizno i iscrpno definiše ekološka mreža, kao koherentna, funkcionalna i prostorno povezana celina, koja se uspostavlja radi očuvanja tipova staništa od posebnog značaja za zaštitu, za obnavljanje i/ili unapređenje narušenih staništa divljih vrsta, flore i faune, a koji čine ekološki značajna područja i ekološki koridori.Pohvalno koridori.Pohvalno bih se izrazio i o rešenju iz člana 16. izmena i dopuna, kojim se u tekst zakona uvodi novi član 68a, koji do sada nismo imali, koji predviđa mogućnost da se obrazuje savet korisnika zaštićenih područja. To je izuzetno značajna novina, zato što predlagač zakona predviđa da u radu saveta učestvuju svi relevantni akteri sa lokala. Dakle, pored lokalne zajednice koju bi predstavljali predstavnici lokalne samouprave, predviđeno je da tu mogu učestovati i lokalni lovci, ribolovci, predstavnici turističkih organizacija, nevladinih organizacija i svih onih kojih se tiče zaštita prirode.Na taj način smatram izuzetno dobro i korisno, čuće se mišljenje sa lokala, samo ministarstvo će dobijati pravovremene i kvalitetne informacije na osnovu kojih će sve brže donositi odluke koje će, smatram, biti kvalitetnije. Takođe, ovo je jedan značajan vid decentralizacije.Značajna je izmena u članu 108. Zakona, kojim predviđate finansijske podsticaje iz republičkog budžeta za zaštićena područja, čime će se, u perspektivi, u velikoj meri olakšati pozicija pojedinih lokalnih samouprava na čijim teritorijama se nalaze ova područja, ali smatram da ćete istovremeno sprovesti dodatnu kontrolu i uvesti odgovornost tih lokalnih samouprava da sačuvaju upravo ove lokacije za koje dobijaju sredstva, kao i da pokušaju da ožive turističku ponudu tamo gde je to moguće, naravno, bez negativnih posledica po biljni i životinjski svet.Na kraju izlaganja da zaključim. Predložene izmene i dopune Zakona pomoći će ne samo da naša privreda ostane ovakva kakva jeste, već da se njena zaštita izuzetno unapredi, što mislim da je i cilj vašeg ministarstva i ovih izmena i dopuna, kao i da se izbegnu svi događaji i spreče sve aktivnosti, pre svega nas samih, građana Srbije, koji mogu naneti štetu.Pozivam kolege poslanike da u danu za glasanje, kao i

Zahvaljujem, predsedavajući.Uvažena ministarka sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici i uvaženi građani Republike Srbije, ja se ne bih ponavljala, ministarka je već obrazložila sve izmene i dopune Zakona.Osvrnula bih se pre svega na najveći problem današnjice, ali i onaj sa kojim će se čovečanstvo boriti narednih godina, a vezan je upravo za nestašicu vode. Znamo da je voda prema obimu najrasprostranjeniji u egzistencijalnom smislu i najvažniji prirodni resurs, jer voda je kolevka života. Voda istovremeno predstavlja sirovinu i stanište, namirnicu i sredstvo za rad, kao i energent. Zato se mora obezbediti održivo korišćenje voda, zasnovano na dugoročnoj zaštiti raspoloživih vodnih resursa, ne ugrožavajući pritom održivost vitalnih ekosistema.Vodno zemljište i vodni objekti u javnoj svojini su dobro od opšteg interesa i kao takva zaslužuju posebnu zaštitu. U Ustavu Republike Srbije je utvrđeno da Republika uređuje i obezbeđuje sistem zaštite i unapređenje životne sredine. Ovaj zakon o kome ću danas govoriti uređuje upravo vodu, kao jedan od najvažnijih elemenata životne životne sredine, odnosno vodno zemljište, kao dobro od opšteg interesa.Mi ne možemo poreći izuzetnu ulogu reka u procesu ekonomskog razvoja. Poznato je da u svetu, posebno u razvijenim zemljama, daje se poseban značaj da organizacija vodoprivrede u svim državama-članicama Evropske unije jednostavno mora biti sprovedena po jedinstvenom konceptu. Imajući u vidu da naša zemlja pretenduje za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, prosto mora da se prilagodi i osposobi za potpunu implementaciju Evropske direktive za Voda je postala strateška sirovina, a u budućnosti će jedan od najtežih problema u svetu biti upravo nedostatak vode. Važno je istaći da se ceo svet bori, a Ujedinjene nacije upozoravaju da bi do 2050. godine čak 5,7 milijardi ljudi moglo da živi u oblastima u kojima nema dovoljno vode. Stoga mi u Srbiji ne smemo da izgubimo bitku za očuvanje naših reka, jezera i potoka.Donošenje ovog zakona jeste preciziranje i dopuna pojedinih odredaba Zakona o vodama, radi rešenja uočenih problema u primeni samog zakona, poboljšanja postojećih zakonskih rešenja i stvaranje pravnih uslova za njegovo efikasnije sprovođenje. Ovim zakonom postiže se usklađivanje sa odredbama drugih zakona, kao što su Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o opštem upravnom postupku, zatim Zakon o prekršajima, kao i Zakon o javnoj svojini. Neće samo donošenje ovog zakona doprineti poboljšanju i očuvanju naših reka, već na tome moramo raditi mi sami, jer posmatrano u celini, kvalitet vode u našim rekama nije zadovoljavajući i mi ne smemo dozvoliti dalja pogoršanja.Najveći problem su i najveći rečni tokovi reke Dunav, Sava, Tisa, Zapadna Morava, koje spadaju u treću i četvrtu klasu zagađenosti vode. Stoga ne smemo dozvoliti da naše reke postaju deponije raznovrsnog otpada, da bahatost, sebičnost i kratkovidost uspeju da razore ekosistem srpskih reka.Privredni život se oduvek u manjoj ili većoj meri oslanjao na resurse iz prirode. Čovek se tokom svoje istorije različito odnosio prema prirodnim bogatstvima, živeći u ubeđenju da mu je priroda dala neiscrpno bogatstvo. Uvođenjem mera zaštite vode ozbiljno ćemo pristupiti problemu, a pored toga moramo svi dati doprinos u podizanju svesti, da sutra ne bi plaćali veliku cenu.Svedoci smo da su Srbi priobalja reka, izbrazdana, pregrađeni su kolotoci, a veoma je bitno istaći posledice prekomerne eksploatacije šljunka i peska. Zbog nekontrolisane eksploatacije peska, promenjena su čitava priobalja naših reka, a kopanja utiču na oštećenje nasipa, što predstavlja veliku opasnost od poplava. Podsetimo se samo 2014. godine i katastrofe koja se dogodila u Obrenovcu. Ipak, ne smemo zanemariti, da je pesak posle vode najviše korišćen resurs i potražnja za ovim resursom toliko velika da sva ta crna tržišta koja uništavaju naše ekosistem dovode do erozije zemljišta i povećavaju opasnost od prirodnih katastrofa, oluja i mogu, a da se ne osvrnem na činjenicu da je područje duž celog toka reke Zapadne Morave ugroženo kao stanište divljih životinja, najviše ptica i to zbog prekomerne eksploatacije šljunka. Država je Zakonom o vodama dozvolila i ukazala poverenje prema onima koji eksploatišu ovo bogatstvo koje pripada svima nama, ne sumnjajući da će oni i zloupotrebiti na nesavesan način pogoršati stanje naših reka i priobalja.Stoga

zatim kolektor otpadnih voda, da više nema ni riba, ni ptica, i da našim rekama protiču samo mrtvi vodotoci, odnosno otpadne vode.Izmene Zakona o vodama koje su ped nama, upravo uređuju odgovorniji odnos i korišćenje priobalja naših reka, koje postaje javno dobro, sa jasno definisanim uslovima korišćenja. Priroda se svojski potrudila da podari mnogo toga, što je potrebno za pristojan život na ovoj planeti, podarila je nas i naš razum da bi je mi valjano koristili. Zahvaljujem. Vujadinović. **Nevena Vujadinović** Zahvaljujem, predsedavajući.Uvažena ministarka sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, danas su pred nama dva važna predloga zakona, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama.Razlog vodama.Razlog za donošenje predloženih izmena zakona, svakako jeste da se otklone određeni problemi i nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni zakona. Jedan od najvažnijih procesa u zaštiti prirode, jeste proces uspostavljanja ekološke mreže Republike Srbije, te su predloženim izmenama odredbe zakona detaljnije razrađene i definisane. Takođe, jedan od razloga za predložene izmene, odnose se i na izgradnju malih hidroelektrana u zaštićenim područjima, kao i nadležnosti i procedure u postupku izgradnje malih hidro elektrana, izdavanja vodnih uslova, saglasnosti i dozvola.U Republici Srbiji se oko 10,4% ukupnog energetskog potencijala nalazi u vodotocima na kojima se mogu graditi male hidroelektrane. S obzirom, da je već nedavno usvojenim Zakonom obnovljivim izvorima energije zabranjena izgradnja malih hidroelektrana u zaštićenim područjima, kao jedna od vidova obnovljivih izvora energije, ovim izmenama se postiže usaglašavanje zakonskih propisa Republike Srbije.Zakon

Zakonom je izvršeno usaglašavanje sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima u oblasti zaštite biodiverziteta, kao i Direktiva EU o zaštiti prirode.Teritorija Republike Srbije obuhvata 7,67% zaštićenih područja i kao takva pripada jednom od najznačajnijih centara biodiverziteta u Evropi sa brojnim specifičnim ekosistemima.

Naša životna sredina trpi ozbiljne posledice, te je neophodno kontinuirano i intenzivno raditi na uređenju i obezbeđenju sistema zaštite i unapređenja životne sredine. Upravo je očuvanje životne sredine jedno od prioriteta stabilne i progresivne politike koju vodi predsednik Aleksandra Vučić.Kada govorimo o zaštiti životne sredine moram da kao primer dobre prakse navedem grad Sombor koji je učinio pionirske korake u domenu zaštite životne sredine. Grad Sombor je još ranije postao prvi grad u Srbiji u kome je uz podršku Fonda za zaštitu životne sredine izgrađen reciklažni centar s dnevnim kapacitetom devet tona u kome se vrši separacija, razvrstavanje različitih vrsta otpada i njegovo pakovanje.

kako u samom gradu, u ugostiteljskim objektima tako i u prigradskim naseljima i drugim naseljenim mestima na teritoriji grada Sombora.Angažovanje grada u cilju unapređenja i očuvanja životne sredine prepoznalo je i nadležno ministarstvo koje je na ovogodišnjem konkursu opredelilo 45 miliona dinara za finansiranje izrade projekta tehničke dokumentacije za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom na deponiji u Somboru.Grad kontinuirano radi na uklanjanju divljih deponija na državnom poljoprivrednom zemljištu kao i nabavci kontejnera za krupni otpad koji će biti postavljeni u svim naseljenim mestima. Grad Sombor u tekućoj godini zajedno sa pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sufinansira radove na revitalizaciji kanala Vrbas-Bezdan. Ovi radovi predstavljaju zapravo jedan kontinuitet sa radovima koji su vršeni u prethodnih nekoliko godina kada je rekonstruisano oko 35 kilometara što bih takođe posebno naglasila, jeste da je zelenilo jedno od najprepoznatljivijih simbola grada Sombora. Nažalost obnova zelenila u gradu nije rađena decenijama,

Kako je znatan broj ovih stabala negde već ušao u drugi vek svog života, gradski drvari bi se planski obnavljaju mladicama

što je svakako nastavljeno i u ovoj godini tokom sezone prolećne sadnje, a za to vreme posađeno je više od tri hiljade 800 različitih vrsta stabala, od bođoša, javora, bagrema, lipe i vrbe. Obnovljeni su i oformljeni potpuno novi drvoredi u brojnim somborskim ulicama, parkovima, dečijim igralištima, stadionima.Zaštite prirode životne sredine je proces kojem se ozbiljno pristupilo zahvaljujući zdravoj i odgovornoj politici koju vodi SNS na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Važno je da taj proces traje u kontinuitetu i da svi uložimo napore i menjamo odnos prema životnoj sredini u sopstvenom dvorištu i da ga vremenom upotpunjujemo i obogaćujemo najrazličitijim aktivnostima, što će za rezultat imati čistiju životnu sredinu, zdravije i bogatije i zadovoljnije društvo. Zahvaljujem.

Zahvaljujem, gospodine Orliću.Poštovana ministarko, poštovani predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, teško je reći nešto nakon toliko diskusija a da se ne ponovim.

kolege i ovlašćeni predstavnik i kolege iz poslaničke grupe pre mene.Dakle, najpre razlozi za donošenje zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode su višestruki, a svi su u funkciji poboljšanja zakopavanog okvira koji tretira jednu od najznačajnijih, rekao bih, sektora, a to je zaštita prirode. Od potreba za usklađivanjem sa domaćim relevantnim propisima do potreba sa usklađivanjem sa pravnim tekovinama EU.Suštinski, izmene zakona odnose na jedan od najvažnijih procesa u zaštiti prirode, a to je proces uspostavljanja ekološke mreže Republike Srbije, odnosno ekološke mreže EU, koja se zove „Natura 2000“, a definiše se u skladu sa zahtevima dve direktive EU.Zato EU.Zato zadatak čovečanstva, rekao bih, pre svega, jeste da na globalnom nivou sačuva prirodu koja je izvor života u svakom smislu reči.U

onda čovek ima i veliku odgovornost za očuvanje prirode, raznovrsnosti biljnih i životinjskih vrsta ptica, gljiva i mnogo toga drugog.Integrisani pristup zaštiti prirode podrazumeva zaštitu biodiverziteta, zaštita voda, zaštita vazduha i zaštitu zemljišta, kao neophodnih uslova za život na planeti. Jedan od milenijumskih ciljeva UN, jeste upravo održivi razvoj, a to je sklad ljudske delatnosti prirode. A šta je održiv razvoj? On bi se mogao definisati jednom rečenicom da prežive i ljudi i priroda na našoj planeti.Kada je u pitanju zaštita prirode u Srbiji, ona ima značajnu istoriju, a 20. vek je, kako celoj našoj planeti, tako i Srbiju uspostavio nove standarde zaštite koji su posledica intenzivne i najčešće nekontrolisane eksploatacija, nažalost, prirodnih resursa.U tom pohodu čoveka na prirodu, radi boljeg života, ali i sticanja kapitala nestale su nažalost, mnoge biljne i životinjske vrste, izmenjen reljef, nestale su šume, nestali su vodotokovi.Klimatske promene koje su najvećim delom posledica ovakvog agresivnog odnosa čoveka prema prirodi, upravo su uslovile promene u prirodi, pre svega, u živom svetu koji predstavlja jedan životni lanac. Istina je da se priroda i sama adaptira na klimatske promene, ali to nije dovoljno za sam njen opstanak.Čovek mora da vrati prirodi bar deo onoga što joj svakodnevno i uzima. Otuda i UN i EU imaju programe zaštite i unapređenja devastiranih područja, kako bi se smanjile posledice negativnog uticaja upravo ljudske delatnosti na prirodu.Srbija je dragocena zelena oaza, rekao bih Evrope, prema nekim istraživanjima o kojima je već bilo reči, u Srbiji se nalazi čak 70% svih biljnih i životinjskih vrsta i ostalog živog sveta koji je prisutan na evropskom kontinentu. To je ogromno ogromno bogatstvo i to treba posebno istaći.Mogli bismo reći da je Srbija botanička bašta na neki način Evrope. Upravo zato je važna evropska zakonska regulativa kojom ćemo mnogo više nego što bismo to sami činili morati da zaštitimo živi svet Srbije. To je naša obaveza koja proističe iz našeg evropskog puta, odnosno iz kandidature za punopravno članstvo u EU.Izmenama Zakona o zaštiti prirode, ustanovljavaju se mehanizmi i mere zaštite kojima treba da se uspostavi ekološka mreža Srbije, što je preduslov našeg integrisanja u evropsku ekološku mrežu „Natura 2000“, 2000“, uslove koje ovaj program zahteva veoma su strogi što će na neki način povećati i samu našu odgovornost prema prirodnim vrednostima, koje mi često posmatramo samo nažalost, kao resurs.Moramo resurs.Moramo biti svesni činjenica da je priroda u svetu, ali i u našoj zemlji pod velikim pritiskom različitih faktora ugrožavanja i mnoge biološke vrste su većem ili manjem stepenu ugrožene, neke su na pragu nestajanja ili su čak, nažalost, zauvek izgubljene.Maločas je koleginica istakla jedan podatak, to je tačno. Teritorija Republike Srbije obuhvata 7,67% zaštićenih područja i kao takva, pripada jednom od najznačajnijih centara biodiverziteta u Evropi, sa brojnim specifičnim ekosistemima.Republika Srbija poseduje bogat genofond divljih i gajenih biljnih i životinjskih vrsta i varijeteta, koji predstavljaju nezamenljive resurse za razvoj mnogih privrednih grana, pre svega i poljoprivrede, i šumarstvo, ribarstva, turizma i brojnih drugih.Kao najočuvaniji i najdragoceniji objekti prirode i značajni centri biološki raznovrsnosti, zaštićena područja na teritoriji Republike Srbije, stavljena su pod zaštitu i u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim ugovorima.To su nacionalni parkovi, rezervati, spomenici prirode, predeli izuzetnih odlika i parkovi prirode predstavljaju očuvani deo prirode, posebnih prirodnih vrednosti i predela, zbog kojih ima trajni ekološki, ali i naučni kulturni i obrazovni i zdravstveno, upravo rekreativni značaj.Njihova značaj.Njihova zaštita je bezuslovna i zato uvođenje u zakon načela predostrožnosti, kao oblika sprečavanja ugrožavanja i degradacije prirode, od velikog je značaja.Druga novina koja je po našem mišljenju veoma značajna, i veoma aktuelna, to je izgradnja mini hidroelektrana u zaštićenim područjima, koja se zabranjuju ovim zakonom. Tako će se sprečiti devastiranje prirodnih vrednosti i loš uticaj i loše promene u nezaštićenim područjima, koja imamo obavezu da štitimo po modelu – eko mreže Natura 2000.Ovde se posebno misli na deviracione elektrane, kojima su vodotokovi kanalisani u cevi što je moglo drastično da utiče na promene u lokalnim eko sistemima. Ovim zakonom se taj problem

zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama, rekao bih da rešenja predstavljaju odgovorniji odnos prema vodnim područjima, i njihovom korišćenju kao javne svojine, veoma je važno da se vodno područje koje obuhvata i korita vodotokova i priobalje, koriste takođe uz brigu o zaštiti životne sredine, ali i uz dobru praksu obavljanja svih delatnosti u priobalju, od lučke delatnosti preko drugih privrednih delatnosti pa i do eksploatacije šljunka i peska.Ono što je bitno da će se priobalje kao javna svojina davati u zakup u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, osim u zakonu predviđenog uslovima za neposrednu pogodbu.Ovakav pristup po nama treba da obezbedi jedan transparentan postupak. Javna vodoprivredna preduzeća koja gazduju pojedinim sektorima vodnog područja će se baviti davanjem u zakup, a kontrolni mehanizam jesu organi lokalne samouprave kao i ministarstvo putem inspekcijskog nadzora.Ovo je veoma važno, po našem mišljenju, kako zbog ekonomske valorizacije, priobalja u kome se mogu obavljati različiti delatnosti, tako i zbog zaštite prirodnih vrednosti i retkosti priobalja, kao i zbog mogućih zloupotreba izdatih zakupa.Ovo je pitanje velike odgovornosti za gazdovanje javnim dobrima, a to je priobalje, odnosno vodno zemljište. Kako zaštita životne sredine, a time i očuvanje prirodnih resursa, zahteva jedan, rekao bih, integrisani pristup, to je jasno da su od krovnog interesa i vode i zemljišta i vazduh i bidiverzitet.Jedino čuvanjem i odgovornim i upravo održivim korišćenjem prirodnih resursa, mi imamo šansu da ostanemo na ovoj planeti, koja nas svakog dana opominje na greške.Zadovoljstvo nam je ministarka i vaši saradnici te greške primećujete na pravi način i da na pravi način rešavate probleme, kada je reč o zaštiti životne sredine.Još jednom, ponavljam, naravno, u danu za glasanje, poslanička grupa SPS, će podržati oba zakonska predloga. Zahvaljujem.

član ove poslaničke grupe, i kao osoba koja se godinama u medijima bavi borbom za zaštitu životne sredine, jako sam zainteresovan za svaku oblast, koja je predviđena ovim zakonom, izmenama i dopunama zakona, ali sam izuzetno zainteresovan i kao osoba, koja je pre 10, 15 godina pronašla sreću u prirodi i rešila da se za nju bori, tako što će je štititi i braniti i zarad sopstvenih, nazovi, ličnih interesa, da bi moja deca mogla da uživaju u njoj.Zato njoj.Zato ću se osvrnuti, bez obzira što ova tema ima jako puno segmenata o kojima možemo da pričamo, na jedan od segmenata koji je u poslednjih nekoliko godina ili decenija postao jedana vruća politička tema, iako je rađen pod patronatom zaštite prirode.Reč je o ljudima koji su svoju sreću pronašli pored reke Save i to uglavnom u Beogradu na obe strane obale, a koji su zahvaljujući ekstremima sa jedne i druge strane označeni kao negativci, kao loše osobe, kao uzurpatori, kao ljudi koji se ponašaju neodgovorno.Mislim da ću biti prvi poslanik koji će na ovu temu govoriti o tome i mislim da ću biti verovatno i jedini. Mislim da ću zbog svega ovog što budem pričao navući nečiji gnev, ali navikao sam u životu da me ljudi ili vole ili mrze zbog toga što kažem iskreno i iz sam jedan od ljudi koji je pronašao svoju sreću tu. Sad ću vam objasniti plastično, i vama i građanima Srbije, kako funkcioniše situacija tamo, tj. ovde u Beogradu.Postoje dve vrste ekstrema. Ovde su najveći problem dve vrste ekstrema, jedni koji dajući gomilu novca, smatrajući da novcem mogu da rade šta hoće zaista grade, uništavaju prirodu oko sebe, bez obzira da li se nalaze pored reke ili se nalaze u centru Beograda ili se nalaze u sred Košutnjaka oni uništavaju sve oko sebe zidajući neke milionspratnice, praveći oko sebe bazenčuge i čuda i ne razmišljajući da li time uništavaju korita reka i reke.Druga reke.Druga vrsta ekstrema, to su oni koji se krijući iza nekakvih nevladinih organizacija, nekakvih udruženja građana, zloupotrebljavaju borbu za zaštitu i očuvanje prirode.I jedne i druge apsolutno ne zanima zaštita prirode, ni životna sredina. Tu najgore prolaze priroda i oni treći kojih je na svu sreću najviše, kojih ima po mojoj proceni 95%, to su oni ljudi između koji su rešili da žive pored reke i koji su na svaki način pokušali da očuvaju prirodu u svom mikro svetu, mikro sistemu u kom su okruženi.Beograd je poznat širom sveta i na turističkoj mapi je poznat po svojim mikro okruženjima, malim splavovima, ne postoji gotovo mediji svetski koji nije preneo da je to jedan od najpoznatijih začina Beograda.Međutim, šta se dešava u poslednje vreme, u poslednjih desetak godina, zahvaljujući nekim sitno političkim interesima? Svi ti ljudi su strpani u isti koš. Mediji koji su uglavnom na način kako mi to mlađi, nazovi, umemo da kažemo renta žeton novinarstva bave prenošenjem isključivo jedne strane, a to su te, nazovi nevladine organizacije koje od svih nas prave negativce.Svi oni već godinama čine da ljudi koji su tu i koji žele da žive svoj život na najnormalniji i na najuređeniji način i koji se najviše sada raduju ovim izmenama i dopunama zakona, jer će konačno probati da pronađu način, ne da legalizuju svoje kuće, imovinu i svoj status, jer mi smo jedna minimalna zapeta u istoriji čovečanstva da bismo bilo šta imali na parcelama i u katastrima mi smo dah prašine ovog kosmosa, ne postojimo, neće biti za nas za 20, 30, 50 godina ova reka će teći istim tokom, drveće će možda biti isto ili slično, nas neće biti.Zato nemojmo da imamo iluziju da mi nešto možemo da uzmemo. Mi možemo samo da damo.Ja ću vam reći iz ličnog primera šta sam zatekao pre 10, 12 godina, u nazovi netaknutoj prirodi iznad Bloka 45. Kada sam otišao u Javno preduzeće „Beograd vode“ da tražim način da mogu da podignem kuću za odmor i rekreaciju, sojenicu koja je po Zakonu o vodama i bila dozvoljena i i kada sam to dobio ja sam zatekao na poziciji na kojoj sam to želeo da uradim, zatekao sam gomilu đubreta, deponiju.Ljudi, to su verovatno roditelji tih istih iz tih nevladinih organizacija koje su svojevremeno u nekim mojim Milanovcima pravili neke vikendice, pa nisu imali gde da izruče đubre, oni su izručivali pored reka na Novom Beogradu.Devedeset posto obale je bilo uništeno đubretom. Zato sva ta šuplja priča o tome da je neko došao i tamo uništio prirodu pada u vodu, pričam iz prve ruke i vrlo je lako proverljivo, ne na onim fotošopiranim fotografijama koje objavljuju tajkunski mediji, već isključivo na onim fotografijama koji imaju ljudi koji su tamo nešto pravili.Zatekli smo gomilu đubreta. Nismo napravili nikakve vile, napravili smo male splavove na kojima može svako da dođe, napravili smo nekakvo okruženje koje je puno cveća, koje je puno zelenila i toga je 95%.Ponovo kažem, ekstremi koji su to zloupotrebili, s jedne i s druge strane su učinili da smo svi negativci, a nismo.Daću a nismo.Daću vam dva primera koja će vam reći svo licemerje ljudi koji su zloupotrebili borbu za zaštitu životne sredine. Imate nevladine organizacije koje su se pre nekoliko godina zdušno, do poslednje kapi krvi borili kako bi sve one narkomanske udžerice i one deponije vozova i otpada zaštitili od nelegalnog rušenja kako tu ne bi nastao Beograd na vodi. Ne ulazim u to dalje šta mi dobijamo sve Beogradom na vodi i ne ulazim u način da li je to rušenje izvedeno na ispravan ili neispravan način, to država mora da reši, ali ljudi koji su se ekstremno borili protiv svake vrste rušenja su samo pet minuta uzvodno, dakle u 45. Bloku i uzvodnije su se apsolutno nastavili da se zalažu za rušenje, dakle nisu se opredelili da li su protiv rušenja pored reka ili su za rušenje pored reka.Oni funkcionišu po principu kako im neko plati. Ako dobiju novac da se bune protiv rušenja oni će se buniti, ako dobiju novac da se zalažu za rušenje oni će se zalagati za rušenje, ako dobiju novac za nešto treće oni će se po principu renta bundžija bundžija buniti protiv toga, a svi mi ćemo biti i dalje negativci.Daću vam još jedan plastičan primer. Jedno od najaktivnijih udruženja koje gotovo ni jedan tajkunski mediji nije propustio da prenese je nazovi udruženje biciklista, koje objedinjuje nekih desetak ljudi koji svakih mesec dana prave koje kakve štrajkove pored reka.To udruženje je tražilo da se savski nasip koji inače služi za prevoz ne samo ljudi koji koriste već i za ljude iz javnih preduzeća, za vatrogasce, za policiju, za hitnu pomoć, dakle koriste za svašta, naravno i pešaci i biciklisti, oni godinama pokušavaju da naprave sliku kako su ljudi koji koriste savski nasip uništili taj savski nasip i kako su ga doveli u stanje da oni ne mogu da voze bicikle i zalažu se da tu bude biciklistička staza.Šta se desilo pre neke tri godine? Grupa od nekih pedesetak ljudi koji su okupljeni oko Udruženja ljubitelja prirode „Zeleni raj“ se organizovala i skupila novac, i ja mislim po prvi put na ovim prostorima rešila da sama zakrpi svaku rupu koja postoji od okretnice u 45. Bloku do ostružničkog mosta. Pozvali su sve građane da im se pridruže i onda su angažovali određenu mehanizaciju koja je svaku rupu na potezu od nekih deset kilometara zakrpila, dakle sami su platili ne čekajući državu, zakrpili su svaku rupu.Obavestili su medije o tome, mislim da je možda jedan ili dva onlajn medija prenelo da se tako nešto desilo što je presedan kod nas. Šta se desilo sutradan? Udruženje biciklista koje se zalaže za očuvanje tog istog savskog nasipa je podnelo krivične prijave protiv nn lica koja su obavili radove na putu. Zamislite paradoks i licemerje da nevladina organizacija, da udruženja koja traže zaštitu određenih puteva puteva i prirodnih resursa tuže ljude koji su vam popravili biciklističku stazu. To mislim da se nije desilo nikada i nigde. To dovoljno govori o tome čemu zapravo služi borba ljudi koji se kriju iza boraca za zaštitu prirode.Neću prirode.Neću se baviti ni jednim ekstremima, ni drugim ekstremima, govorim u ime hiljada ljudi čiji sam narodni poslanik, takođe, a koji žele da pronađu svoj mir i svoju sreću pored reke, jer tamo žive srećni i bolji ljudi, daleko bolji od mnogih koji vas okružuju.Ti ljudi su srećni zbog izmena i dopuna zakona o kojima se nadaju da će biti prepoznati kao neko čiji će problemi biti rešeni. Ti ljudi žele da čuvaju reku, da čuvaju prirodu.Ti ljudi žele da učestvuju u svim narednim izmenama i dopunama zakona kao udruženja ljubitelja prirode i reke Save kako bi se doneli zakoni koji će pomoći da ljudi koji se nalaze na reci postanu ljudi koji će se zalagati za očuvanje reka, a ne ljudi koje će tajkunski mediji i tajkunske organizacije političke nazivati kriminalcima, lopovima, uzurpatorima.Zato ću ja lično u danu za glasanje glasati za Predlog zakona o izmenama Zakona o vodama i pozvaću sve iz državnih organa, naravno, iz lokalne samouprave grada Beograda, da kontaktiraju te ljude i to udruženje „Zeleni raj“ i da u svim narednim pokušajima da se izborimo za čistiju i bolju reku Savu učestvujemo svi zajedno u tome, a da se svi zajedno borimo protiv ekstrema koji bi da unište, demonstrirajući svoju moć novcem sa jedne strane ili sa druge strane.Hvala. **Vladimir Orlić** Hvala.Reč ima Olja Petrović. Zahvaljujem.Uvaženi predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovane građanke i građani Republike Srbije, pred nama je danas Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode na koji ću se ja osvrnuti. Ovaj zakon obuhvata i temu koja je veoma aktuelna, a tiče se mini hidroelektrana.Naime, u Srbiji je počelo sprovođenje gradnje mini hidroelektrana. Problemi koji su uočeni izgradnjom postojećih mini hidroelektrana zahtevaju preispitivanje procedura za izdavanje dozvola kako za planirane, tako i za izgrađene objekte, kao i zabranu dalje gradnje u zaštićenim područjima.Upravo ovaj zakon predviđa mere i, pre svega, zabranu izgradnje mini hidroelektrana u zaštićenim područjima, čime će se u budućnosti sprečiti masovno uništavanje vodenih tokova, biljnog i životinjskog sveta i drugih segmenata prirode, a pored toga, s druge strane, omogućiće se pravna sigurnost za potencijalne investitore koji će pre preuzimanja bilo kakvih radnji imati saznanja, koja će biti jasna i precizna o tome gde je izgradnja mini hidroelktrana zabranjena.Izgradnja delotvornog sistema upravljanja zaštićenim područjima obezbediće se da zaštićeno bude i sačuvano, unapređeno ili izlečeno na pravi i održiv način i sve u javnom interesu, ali i za dobrobit ljudi koji žive u zaštićenim područjima i nosilaca privrednog razvoja.Režimi zaštite određeni su tako da se unapred zna koje su aktivnosti, odnosno radovi zabranjeni, a koji su ograničeni prostorno, vremenski, po obimu, ali i po odnosu na prostorni raspored prirodnih i stvorenih vrednosti kako bi se efikasno zaštitile vrednosti zaštićenih područja, a s druge strane kako bi se planerima i investitorima omogućila izvesnost u pogledu uslova zaštite prirode koji ih očekuje na tim područjima.Voda je prirodni resurs koji predstavlja i sirovinu i stanište, namernicu i sredstvo za rad, energent i još mnogo toga. Srbija će, što je najavila i predsednica Vlade Ana Brnabić u obraćanju na kineskom globalnom Eko forumu u narednih nekoliko godina uložiti oko šest milijardi evra u upravljanje vodama, od čega 4,3 milijarde evra idu za zaštitu voda od zagađenja, a 1,5 milijarde evra u vodosnabdevanje.Jedan od najvažnijih prioriteta Vlade Republike Srbije je unapređenje sistema finansiranja, investicionih ulaganja u planiranje u sektoru zaštite životne sredine i realizaciju konkretnih projekata u ovoj oblasti.Pored toga, Srbija ulaže velike napore i sredstva na unapređenju monitoringa kvaliteta vazduha u zamenu kotlova za grejanje i prelaska na gorivo koje manje zagađuje. Zatim, velika sredstva ulažu se u nove regionalne centre za upravljanje otpadom, a pored toga radi se i na saniranju i zatvaranju oko 3.500 nelegalnih deponija u gradovima i opštinama širom Srbije, a takođe su značajna sredstva izdvojena i za pošumljavanje pošumljavanje naše države.Srbija ima sa Kinom intenzivnu saradnju u oblasti zaštite životne sredine sa tendencijom unapređivanja i proširivanja, pa je tako sa kineskom kompanijom potpisan ugovor za izgradnju kanalizacione mreže u vrednosti od 2,73 milijarde evra, kao i za izgradnju infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u vrednosti od 265 miliona evra.Projekat „Čista Srbija“, vredan oko tri milijarde evra, realizovaće se u sedamdesetak opština u Srbiji. Cilj je da Srbija 2050. godine bude niskougljenično društvo sa ekonomijom koje efikasno koristi resurse i novim zelenim radnim mestima za građane koji će živeti u klimatski otpornijem društvu.Srbija je sada u fazi razvoja i Vlada radi na razvoju strateškog i pravnog okvira za niskougljenični razvoj i cirkularnu ekonomiju.Državno rukovodstvo vodi računa o državi, o čistim rekama, o čistom vazduhu, ali i da imamo dovoljno električne energije. Tu moram da pohvalim i vaš rad i zalaganje, poštovana ministarko.Tema Zelene agende je veoma važna i Srbija je preuzela mnoge korake u ovoj oblasti, a ovakve teme se pojavljuju onda kada ljudi žive bolje i kada nemaju drugih briga, pa zato o vazduhu i o vodama se danas u Srbiji mnogo više govori nego ikada ranije.O zaštiti prirode danas možemo da govorimo jer smo pored krize koja je zadesila ceo svet, dobro smo se snašli kao država, a to pokazuje i činjenica da se Srbija sada od 59. mesta popela na 34. mesto na listi najbezbednijih zemalja u 2021. godini, na to je uticala zdravstvena situacija u vezi sa virusom korona, sposobnost uvođenja imunizacije, ali i ekonomski rast.Mi imamo ne samo dovoljan broj, već i paletu vakcina, a i radimo na proizvodnja vakcina i u našoj zemlji.Pored

Povećanje plata omogućiće i rast BDP-a, pa se očekuje da rast ove godine bude u iznosu od 7%. Srbija je po platama već pretekla sve zemlje Zapadnog Balkana, a očekuje se da od 1. januara prestignemo i Bugarsku.Ekonomska Bugarsku.Ekonomska bezbednost i bezbednost građana pokazuje da Srbija napreduje u svakom sektoru. Dok opozicioni lideri skupocenim kolima, kupljenim u najmanju ruku od sumnjivo zarađenog novca ili tako što se nalaze na platnoj listi najvećih tajkuna, putuju Srbijom na propale skupove, rad i borba vlasti na čelu sa Aleksandrom Vučićem daje rezultate koji su očigledni i koje građani vide i ocenjuju na izborima.Dok je opoziciji cenzus od 3% misaona imenica, mi nastavljamo da se borimo i radimo kako bi svi građani živeli bolje i kako bi se ponosili našom Srbijom.U danu za glasanje, zajedno sa poslaničkom grupom Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržaću predložene zakone.Hvala.

dozvolite gospođo Vujović da iskažem zahvalnost na svemu što ste kao ministar uradili na unapređenju i na zaštiti čovekove sredini u Republici Srbiji i da kažem da vašu marljivost su prepoznali građani Republike Srbije.Pošto su moje kolege i koleginice uglavnom rekli o zaštiti prirode i o drugoj tački, dozvolite da kažem zašto, zarad građana Republike Srbije, zašto ove izmene.U prvom redu, da se uklone uočeni nedostaci u dosadašnjoj primeni zakona. Drugo, da zakon uskladimo sa planskim sistemom Republike Srbije, jer nije bilo dovoljno usklađenosti.Dalje, usklađivanje sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, i to je potrebno učiniti. Usklađivanje sa propisima EU, to je jedan od naših zadataka. Zatim, odredbe o ekološkoj mreži su definitivno zaista i detaljno razrađene u ovom predlogu zakona, što je vrlo bitno radi uspostavljanja ekološke mreže Republike Srbije, kao i ekološke mreže EU.Jedan deo EU.Jedan deo izmena odnosi se na izgradnju malih hidroelektrana u zaštićenim područjima, iako smo mi nedavno usvojili Zakon o obnovljivim izvorima energije, koji zabranjuje izgradnju malih hidroelektrana na zaštićenim područjima. Međutim, proces se ovaj mora dovesti do kraja.To je što se tiče zakona, a sada, potpredsedniče, dozvolite da nekoliko stvari kažem šta se dešava na političkom životu ovih zadnjih

okruženja, ali i mnogi iz naše Republike.Ja ću spomenuti nekoliko njih. Verovali ili ne, ostrvio se ovoga puta i Boro Novaković, koji je, vi znate, poštovani građani, da vas podsetim ko je taj čovek. To je čovek koji je profesionalni lopov. Kada to kažem, ja neću napamet da pričam, nego da vas podsetim da je on uhvaćen u organizovanoj krađi glasova u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ovde u ovom visokom domu, 2001. godine. To je ona tzv. afera „Solun“. Onda vam je jasno za kakvu se on demokratiju i revanšizam zalaže, pošto je on potpredsednik onog Vuka Jeremića, člana međunarodne bande lopova i prevaranata.Samo da vas podsetim, Novaković je 2001. godine bio na službenom putu u Solunu, a nije bio prisutan na sednici Narodne skupštine Republike Srbije, ovde u ovom visokom domu, kada se glasalo o Zakonu o radu.

predsednika države i sve ono što se danas radi u Republici Srbiji.Samo usput da kažem da je taj isti Boro Novaković osuđen na 3,5 godina zbog malverzacija u Novom Sadu dok je bio na vlasti. A on je potpredsednik Jeremićev. Šta da kažem za Vuka Jeremića? Taj stalno radi protiv interesa naše zemlje, verovali ili ne, kontinuiranih 15, 20 godina.Ja ga sada pitam, pred vama narodnim poslanicima i pred svim građanima Republike Srbije, da li je tačno, gospodine Vuče, da u savetodavnom odboru vašeg Centra za međunarodne odnose i održivi razvoj, da li je tačno da se nalazi švajcarska političarka Mišelin Kalmi-Rej? Zašto to kažem? Ta gospođa se decenijama bori za tzv. nezavisno Kosovo. Da li to možete verovati, poštovani građani?Šta vam, Vuče Jeremiću, bitango jedna, radi ta žena? Koga ona predstavlja tamo? Znate koga, poštovani građani, predstavlja? Predstavljala je Natašu Kandić na međunarodnim skupovima kao predstavnik normalne Srbije. Jadna Srbija koga jedna i druga predstavlja.Poštovani građani, ne treba da vas čudi zašto bitanga Vuk Jeremić to radi. On se odrekao Kosova već 2008. godine. On je decembra 2008. godine u razgovoru sa američkim kongresmenom Tedom Doom rekao, citiram: „Ulazak Kosova i Metohije u UN je najbolje čemu se Srbija treba da nada“. Završen citat. Time je zabio nož u leđa vlastitoj državi. Jel vam sada jasno, poštovani građani, šta ova žena iz Švajcarske radi u njegovom centru? Radi na nezavisnosti Kosova i zabija nož u leđa vlastitoj državi.Samo da podsetim građane. Jeremić je bez saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije zatražio prebacivanje kosovskog problema iz Saveta bezbednosti UN u Evropsku uniju i time onemogućio stavljanje veta od strane Rusije i Kine i ponovo zabio nož u leđa vlastitoj državi. Da ja mnogo ne nabrajam, ima toga mnogo.Samo da kažem, zato šiptari 27.7. ali to je bilo 2010. godine, slave ga, ali svake godine na 27.7. kao jednog od najvećih datuma za tzv. državnost Kosova. Toga dana je Vuk Jeremić dao Prištini pravni argument da guraju svoju tzv. nezavisnost. Šiptarsko rukovodstvo u Prištini smatra Vuka Jeremića tvorcem najvažnijeg najvažnijeg papira u rukama tzv. nezavisnosti Kosova i Metohije. To je taj Vuk Jeremić. Ima toga još mnogo, ali ja neću dalje o njemu.Poštovani građani, da vidite ko vidite ko kritikuje predsednika države, SNS i narodne poslanike u ovom visokom domu i za koga taj čovek radi. Ja neću govoriti o onim milionima koji su mu dolazili iz Mongolije i kojekakvih drugih destinacija.Ko se još ostrvio na predsednika Vučića i na Srbiju? Predsednik Republike Crne Gore Milo Đukanović. Ja moram da progovorim o tome. On napada Srbiju iz Srebrenice, videli ste prekjuče. Taj čovek, samo da građane podsetim, ovo moram radi Srba u Crnoj Gori i radi Srba u Srbiji i drugih građana Republike Srbije, Milo Đukanović je predložio formiranje pravoslavne crkve nacionalnih Crnogoraca i time zabio nož u leđa SPC. Ja pitam, da li je SPC. Ja pitam, da li je tačno ili ne? Tačno je da je to predložio.Đukanović kaže, citiram: „Obnovili smo državu, pa moramo obnoviti i crkvu“. Završen citat. Pa, niko ne negira crnogorsku državu. A ovo da će obnoviti crkvu, to je Pavelićeva teza. On to vrlo dobro zna. Za Đukanovića je važno da iz autokefalne SPC izbaci epitet srpska, a da ostane pravoslavna crkva nacionalnih Crnogoraca. Pazite, nacionalnih Crnogoraca. I to otvoreno ovde moram da kažem kao čovek struke, a ne samo kao narodni poslanik.Isto tako, svesno ide na formiranje nacionalnosti Crnogoraca.Poštovani građani Republike Srbije i vi, poštovani građani u Crnoj Gori,

Niko normalan i ovde od nas neće dovoditi u pitanje državu Crnu Goru. To niko ne dovodi u pitanje. Ona je postojala od 19. veka, postoji i dan danas. Ali, identitet državni postoji i narodni i nacionalni identite. Državni identitet Crne Gore stvaran je zaista vekovima.Međutim, kada se radi o nacionalnom, odnosno narodnom identitetu, isto je stvaran od 10. veka pa do danas.Poštovani građani, da razjasnimo to, šta je to nacionalni identitet Srba u Crnoj Gori, šta su sačinjavali? Autokefalna SPC, srpski jezik, srpsko pismo, srpska kultura i srpski običaji. I tu zaista nema dileme.Postavljam pitanje – kako Milo Đukanović, predsednik Crne Gore, misli da obezbedi vernike za pravoslavnu crkvu nacionalnih Crnogoraca? Tu nema nijednog vernika. Pa, on je to tako formirao pre 27 godina u Domu kulture u Cetinju, a registrovao u lokalnoj policijskoj stanici, verovali ili ne, ali to je tačno.Zaista da kažem, godine Đukanović je izdvojio Crnu Goru iz državne zajednice sa Srbijom suprotno većini u Crnoj Gori, referendum je pokraden, svedočenje knjige Jovana Markuša na 1290 strana. To je tzv. „Bela knjiga“, koju ste verovatno čitali.Danas Dejvid Gibs, američki istoričar, tvrdi da je prilikom izbora Mila Đukanovića za predsednika države kupljen sve i jedan glas.

12. maja 2020. godine da je uhapsio, naredio da se uhapsi, nakon Svetovasiljevske liturgije u Nikšiću vladika Joanikije.Poštovani građani, vi koji ste stariji, komunisti za 45 godina vladanja nikad nisu uhapsili niti jednog vladiku. I moram da vam kažem da se nisu mešali u crkvene odnose.Mislim i meni je drago što je tako, da su mladi i stari u Crnoj Gori konačno shvatili da je SPC u Crnoj Gori poslednja i najveća brana onoga što nas čini ljudima,

koji je kritikovao Mila Đukanovića, pa citiram šta je rekao: „Milo Đukanović je doživeo veliki ljudski pad. On je 1998. godine doveden u Patrijaršiju i predstavljen kao budućnost i snažna perspektiva srpskog naroda. On je tako govorio i obećao, a danas, kaže patrijarh, tuga me obuzima kada vidim koliki dubok može biti ljudski pad.

nije se desilo da jedan predsednik bilo koju nacionalnost pretvara u drugu nacionalnost i da pretvara crkvu, nego što se desilo za vreme Pavelića.Što se tiče Mila Đukanovića, ali neka zna, Srbi će stalno i matica Srbija pomagati srpski narod u dijaspori i u okruženju. Neće se mešati u njihov izborni proces tamo, ali ja ga molim, neka obezbedi Srbima u Crnoj Gori ono što i Srbija obezbeđuje drugim manjinama, iako Srbi u Crnoj Gori nisu manjina nego narod. Neka obezbede 30%, od opštinskog nivoa do republičkog, a videli ste da on to zaista ne čini.Poštovani potpredsedniče i narodni poslanici, verovali ili ne, ostrvio se ovih dana na predsednika Vučića niko drugi nego Nenad Čanak, zvani "Gicoje".

i time se uvrstio u tim izdajničkih bitangi naše zemlje.Unazad nekoliko dana išao je u Prištinu i vrlo je pohvalno što je posetio grob jedne Albanke. Zašto nije posetio Dragicu Gašić u Đakovici? Nije mu palo napamet. Ili onog malog dečaka iz Gojbulje? Ne pada mu napamet. Znate zašto je išao? Ja imam hrabrosti da kažem - uzeo je pare i vratio se od Aljbina Kurtija. To radi stalno. E, tako radi Nenad Čanak i njemu jednom treba da se kaže da to više nema smisla.Nemački diplomata, poštovani potpredsedniče Orliću, Gert Arens je u svojoj knjizi, koja nosi naslov "Diplomatija na rubu" otkrio da je Nenad Čanak, verovali ili ne, 13. 12. 1991. godine poslao lordu Karingtonu i konferenciji o Jugoslaviji memorandum Vojvodine u kojem se kaže: "Budućnost Vojvodine "Budućnost Vojvodine jeste da postane konfederalna jedinica Srbije, a ako to Srbija ne prihvati, onda će ona biti nezavisna država". Zašto Zašto se zalaže za nezavisno Kosovo? Zato jer očekuje i bori se da to bude i Vojvodina. I ovo jednom neko mora da kaže otvoreno gospodinu Nenadu Čanku. I još usput da kažem da je Nenad Čanak 1990. godine, verovali ili ne ali je istina, evo ja ga pozivam neka kaže, za predsednika Republike predložio Oto fon Habzburga i time ponizio srpski narod i državu.Poštovani građani Republike Srbije, ima još jedan koji se ostrvio na predsednika Srbije i na Republiku Srbiju, a to je bivši poslanik DS, Balša Božović. To ne možete da verujete.

i istina o genocidu mora zauvek da odzvanja", završen citat i optužio je Srbe i Srbiju za genocid.Balša Božović, izvinite, Božovići, ja ću mu reći, a on zna šta to znači kada mu kažem Božovići, jer sam mu to govorio ovde dok je bio poslanik. Vidite šta taj čovek radi. Znate li šta taj čovek radi, kako se bori protiv Republike Srbije?Ja Srbije?Ja ću sada da vam kažem. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta je izradio studiju jednu koja nosi naziv "Mapiranje lažnih vesti i dezinformacija na Balkanu" i označio ko je najveći širitelj lažnih vesti u Srbiji. Poštovani građani, da li možete verovati koga su označili? Ne štampu, nego upravo Balšu Božovića kao najvećeg širitelja lažnih vesti.Ja ga sad pozivam, ako ima i malo morala, a verujem da nema, i obraz, jer mu je deblji nego moj đon od cipele, jer ga nema, nek se izvini predsedniku Republike i njegovoj porodici za sve laži koje je izgovarao u zadnjih pet godina,

Dakle, nema on obraza, taj čovek nema obraza.Znate sa čim se još bavi? Osnovao je Akademiju za demokratiju sa centrom u Novom Sadu za čitavu regiju. Znate li koga je pozvao za predavača? Vi ćete se šokirati, poštovani građani.

predsednika Vučića napravljeno u ovoj državi. Vidite, svaku fabriku napadaju da se ne gradi. Koga je još napao? Srpsku pravoslavnu crkvu. Udružio se sa najvećim ekstremima iz Hrvatske, sa Sonjom Biserko, koji optužuju Republiku Srbiju, Aleksandra Vučića za pravljenje tzv. nekakvog srpskog sveta, to Balša Božović izgovara ovih dana, kaže, na relaciji Beograd, Podgorica i Banjaluka. To su strašne stvari.Na koncu, nije ni koncu, nije ni čudo, jer znate šta je on rekao za Kosovo, citiram: "Svi znaju da je Kosovo definitivno izgubljeno u ratu 1999. godine". To je rekao Balša Božović. Znate li čiju on politiku sprovodi? Vi ste pametni, poštovani građani, vama su dovoljne samo informacije, pa da zaključite.Dok naš predsednik Aleksandar Vučić svakodnevno vraća međunarodni ugled Srbije i to čini vrlo uspešno, sprovodeći politiku mira, politiku bezbednosti, politiku solidarnosti, politiku zdravlja svih naših građana, ne samo u Srbiji, nego i u regionu, politiku ubrzane modernizacije Republike Srbije i politiku kompromisnog i dugotrajnog rešenja za našu južnu srpsku pokrajinu, dotle Dragan Đilas, Vuk Jeremić i njihovi saradnici blate državu Srbiju, sprovodeći pljačku građana Republike Srbije i zato su ih građani već jednom bacili u političku prošlost za koju tvrdim da se nikada više neće pojaviti na političkoj sceni Republike Srbije. Siguran

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, poštovani građani Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama uređuje se pravni status voda, integralno upravljanje vodama, objektima, zemljištem. Sprovođenjem donetog zakona pokazalo je svoje nedostatke koje dopunama treba otkloniti i, naravno, uskladiti sa zakonima EU, usklađivanjem uredbi Zakona o inspekcijskom nadzoru, opštem upravnom postupku, prekršajima, zaštiti podataka o ličnosti, kao i o javnoj svojini.Usvojen je predlog Svetskog fonda za prirodu da se pod merom zaštite od poplava… Nacrtom zakona je propisano da se program vađenja rečnog nanosa donosi na period od dve godine. Zakonom o vodama je predviđena mogućnost da se podzemne vode mogu koristi za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, kao i kontrola kvaliteta te vode, podsticanje u prečišćavanju otpadnih voda, kontrola kvaliteta voda namenjenih za ljudsku upotrebu kako za piće pod određenim standardima, naravno, tako i za kupanje i rekreaciju, mere praćenja opasnih supstanci čije je ispuštanje u prirodu ograničeno ili zabranjeno, sprečavanje i kontrola velikih industrijskih postrojenja sa visokim potencijalom zagađenja i da su u obavezi posedovanja dozvole sa ispunjenim uslovima životne sredine, obavezne procene rizika od poplava u cilju smanjenja njihovih nepovoljnih uticaja, kako na ljude, tako na životnu sredinu i privredu.Bili smo svedoci katastrofalnih poplava 2014. godine koje su pogodile naročito Obrenovac, a koje su mogle biti sprečene brigom bivše vlasti, Dragana Đilasa, Borisa Tadića, Vuka Jeremića. Nedovoljna ulaganja bili su glavni uzrok problema,

sanirano je 51 lokalnih vodotoka, 18 brana bujičnih voda, kao i čišćenje korita, završeno je 13 nasipa, kao i 25 bujičnih pregrada. Tako radi odgovorna vlast na čelu sa predsednikom koji ima odgovornost prema svom narodu.Srbija narodu.Srbija se gradi, diže se iz pepela, ruševina i sve da je toliko mrzite ne možete se okrenuti ni na jednu stranu, a da ne vidite dizalice, mašine, radnike koji neumorno rade i grade da bi obnovili svom narodu svoju Srbiju. Grade autoputeve, bolnice, kliničke centre, mostove, pruge, fabrike. Ne možete, a da ne vidite.Da, znam, reći ćete – gradi se od naših para. Ja vas sada pitam – da li je moglo da se gradi od vaših para u periodu od 2000. do Šta se izgradilo za to vreme? Da se gradilo ovim intenzitetom, gde bi sada bila Srbija? Zašto ne pitate gde su vaše pare od 2000. do 2012. godine kao što vidite gde su vaše pare danas? ću vam ja – na računima Dragana Đilasa, u njegovim nekretninama, u 619 miliona evra koje je oteo od vas. E, tu su vaše pare.U danu za glasanje podržaću Predlog dopune i izmene zakona, kao i moja Poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu.Zahvaljujem. **Dejan Kesar** Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pred nama je danas Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, Predlog zakona koji ima za cilj da se njegovim usvajanjem otklone određeni problemi i nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni zakona.Svakako, potreba da se ovaj Predlog zakona nađe u skupštinskoj proceduri pred narodnim poslanicima postoji u pogledu toga što je potrebno da se određene zakonske procedure usaglase i sa propisima EU, čime čime jasno pokazujemo da nam je postupak usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom veoma važan i da ćemo tu uvek postupati odgovorno.Odredbama o izmenama i dopuna Zakona o zaštiti prirode se vrši uspostavljanje ekološke mreže na teritoriji Republike Srbije, kao i ekološke mreže EU pod nazivom „Natura 2000“, što je veoma važno kada govorimo o zaštiti prirodnih resursa i lokaliteta. Tu bih istakao odredbe člana 36. koji propisuje da područja koja su klasifikovana kao područja od evropskog značaja, a u skladu sa odredbama ovog zakona uspostavljaju se kao delovi ekološke mreže i uživaju punu zaštitu dok ne postanu deo Evropske ekološke mreže „Natura 2000“.Upravo predloženim zakonom, kao i Zakonom o klimatskim promenama koji smo usvojili na jednoj od prethodnih sednica, pokazujemo jasnu nameru i viziju da nam je tema zaštite životne sredina na visokom mestu osnovnih prioriteta, kao što je to to bilo i sadržano u ekspozeu premijerke Brnabić u oktobru mesecu 2020. godine.Pitanje prirode i zaštite životne sredine je pitanje sredine je pitanje i taj odgovor moramo svi zajednički da damo. Kada kažem svi, tu moramo da damo odgovor, odnosno odgovor moraju da daju relevantne institucije, nadležni državni organi, a sami pojedinci.Kada pođete autoputem od Beograda ka Nišu na jednoj svetlosnoj signalizaciji „Puteva Srbije“ stoji slogan koji možete pročitati, a to je da vam priroda vraća onoliko koliko joj vi kao pojedinac date. tome se ja u potpunosti slažem. Svako od nas ovde, i narodnih poslanika i građana Republike Srbije, ima na sebi jedan veliki stepen odgovornosti kada govorimo o zaštiti životne sredine i zaštiti prirode.Svako od nas svojim ponašanjem i danas i sutra može da utiče i na bolju, manje bolju ili lošiju zaštitu životne sredine, ali taj stepen odgovornosti, koji svi mi imamo zajedno, je u mnogome veći ukoliko imamo jasan odgovor Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva kako bi se određena suštinska pitanja od značaja za celu zemlju i kompletno društvo rešavala na jedan brži, konkretniji i na jedan dinamičniji način.Ono mi kao narodni poslanici i građani Republike Srbije u biti nikako ne možemo da negiramo jeste da je pitanje zaštite životne sredine stavljeno na visoko mesto osnovnih prioriteta, što pokazujemo što pokazujemo da smo kao država i da smo kao društvena zajednica u potpunosti zreli i potpuno spremni da rešavamo pitanja koja su od značaja za celokupno društvo. Ta zrelost se veoma uspešno gradila nekoliko godina unazad kada smo kao država bili primorani da rešavamo pitanja koja su bila od značaja za opstanak države i njenog sistema.Do pre nekoliko godina smo morali da brinemo o tome da naš monetarni sistem bude održiv, da naša država bude finansijski stabilna, da nam plate i penzije budu stabilne i da obezbedimo da nam u narednim godinama plate i penzije budu veće.Naravno, kada radite na tome da stvorite jednu jaku i finansijski stabilnu državu svakako i kada radite da je razvijate na zdravim osnovama pitanja zaštite životne sredine i slična pitanja ostaju u senci prethodnih problema.Danas kada prosečna zarada iznosi 550 evra, danas kada minimalna zarada iznosi 32 hiljade dinara, a za vreme predstavnika bivšeg režima je iznosila oko 15 hiljada dinara, danas kada je infrastruktura u Republici Srbiji ne istorijskom maksimumu, mi danas mnogo posvećenije možemo da rešavamo pitanja koja se odnose na prirodu i zaštitu životne sredine.Ne mogu a da ne primetim jasnu viziju i ciljeve koje ste vi, ministarka, i vaše ministarstvo postavili ispred sebe i drago mi je što svakodnevno kroz različite akcije pokazujete jedan veliki stepen marljivosti i odgovornosti. Ministarstvo je u poslednjim mesecima u žiži interesovanja većine medija koji u jednom manjem ili većem obimu na jedan objektivan način obaveštavaju građane o svemu što je vaše ministarstvo radilo, a ti rezultati nisu ni mali, ali nisu ni nevidljivi.Rezultate vašeg ministarstva možemo da vidimo svakodnevno kroz realizaciju različitih projekata koji su od suštinskog značaja za građane Republike Srbije i tu bih istakao rešavanje višegodišnjeg problema sa nesanitarnom deponijom Stanjevinu u Prijepolju koja je nakon 40 godina sanirana, a na mestu smetlišta zasađeni su trava i zimzeleno rastinje. Tu bih istakao i radove na izgradnji transfer stanice Banjica nakon kojih će se na ovu lokaciju dovoziti otpad iz četiri opštine, a to su Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Sjenica i koji će nakon toga biti transportovan u regionalni centar Duboko u Užicu. Svakako cilj jeste da se na kraju i zatvori nesanitarna deponija u Priboju na koju se odlaže otpad susednih opština.Ono što nas je svakako izdvojilo u odnosu na period pre 2012. godine i što nas izdvaja u odnosu na mnoge zemlje u regionu jesu kapitalni projekti. U Programu „2020-2025“ za kapitalne projekte i projekte iz oblasti građevinarstva i infrastrukture će biti izdvojeno preko pet milijardi evra, što pokazuje jednu jasnu i odgovornu politiku Aleksandra Vučića i SNS da ovu zemlju i ovo društvo učinimo boljim i prosperitetnijim. Naravno ti kapitalni projekti uključuju i ekološke projekte koji će život naših sugrađana učiniti boljim i zdravijim.Sve zdravijim.Sve ove stvari koje sam ja rekao i koje su moje prethodne kolege rekle u svojom izlaganjima ne mogu a da ne ostanu propraćene od strane medija koji na različite načine nisu blagonakloni na politiku Aleksandra Vučića, SNS i svega onoga što mi kao narodni poslanici radimo u ovom visokom domu.Primetio sam i primećujem stalno napade tih medija na sve ono što se dobro uradi za bolji život građana, ali stalna intencija tih medija koji su bliski predstavnicima bivšeg režima, a pogotovo Draganu Đilasu, Vuku Jeremiću i ostalima koji se danas nazivaju opozicijom jeste da se tema zaštite životne sredine i svih uspeha koje ministarstvo ostvarilo u poslednjih nekoliko meseci prevale na politički teren u kome će se zelena boja pretvoriti u žutu, crvenu ili planu s obzirom koja im boja prevlađuje u grbu stranke.Nijednom stranke.Nijednom od meseca oktobra kada je formirana Vlada Republike Srbije, kada ste vi preuzeli Ministarstvo za zaštitu životne sredine nismo imali u medijima nijednog predstavnika opozicionih stranaka koji je na jedan način pohvalio ono što smo uradili u domenu zaštite životne sredine.Znate, sredine.Znate, to su stvari koje su lako vidljive, to su stvari koje vide i građani Priboja i građani Prijepolja i građani Nove Varoši, građani kompletne Srbije, ali očigledno je da sve ono što se dobro uradi i ne samo u oblasti zaštite životne sredine, već i u oblasti građevinarstva u oblasti ekonomije, u oblasti, socijalne politike, mora da se uprlja političkim sloganima kako bi se ti isti predstavnici bivšeg režima zamaskirali svoj nerad, neznanje i nekompetenciju.Rešiti nekome probleme ne znači da se već istog dana oglasite u vašim medijima i da to što je dobro pokušate da napravite lošim, jer vama i vašoj propaloj politici to u potpunosti odgovara. Ali, ono što moram posebno da naglasim jeste što se mi u poslednjih nekoliko meseci susrećemo sa određenim vidovima ekoloških pokreta i ti ekološki pokreti koji mogu da doprinesu zdravijoj i boljoj Srbiji, u potpunosti podržavam. Ti ekološki pokreti mogu da daju veći značaj zaštiti životne sredine i mogu da daju mogu da daju jedan dobar putokaz kako određena suštinska pitanje koja se odnose na zdravlje i zaštitu životne sredine mi možemo i na koji način da rešavamo.Ali, ne podržavam one ekološke pokrete koji su registrovani kao ekološki kako bi bili prijemčiviji narodu, a iza njih se krije politika i retorika predstavnika bivšeg režima. Znajući da ih narod ne želi, i znajući da nemaju podršku, dosetili su se da kreiraju ekološke pokrete koji će biti njihova maska za političke poene. Onda, odjednom vidite ogromnu količinu ekoloških pokreta na našoj političkoj sceni koji se zalažu da sve što je dobro bude loše, i vidite da se ta retorika ne razlikuje od retorike Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, i onih koji konstantno vode napade protiv SNS, Aleksandra Vučića i svih nas koji smo narodni poslanici u poslaničkoj grupi Aleksandar Vučić-Za našu decu.Znate, u toku današnjeg dana ste mogli da vidite da je tzv. lider opozicije Dragan Đilas zajedno sa svojim ljudima, a ne bih rekao iz stranke SSP, kako je oni već nazivaju, nego iz rekao bih iz političke stranke „Multikom grupe“, pošto svi ti ljudi koji se nalaze oko njega su zaposleni u firmi „Multikom grupa“, oni danas odlaze pred Prvo osnovno tužilaštvo i traže takozvane odgovore od Tužilaštva zašto Tužilaštvo u poslednjih nekoliko meseci nije postupilo po njihovoj navodnoj prijavi, vezano je za aferu Mauricijus.Tako bih isto postavio pitanje svim nadležnim tužilaštvima, kada će mi da dobijemo i narodni poslanici i građani Republike Srbije odgovore na koji način, kako su trošile narodne pare, kako se čerupao RTS, kako su se čerupale druge gradske ustanove i gradska preduzeća, i na koji način je Dragan Đilas, obavljajući isključivo državne funkcije stekao 619 miliona evra, a zatim stekao mogućnost da od tih istih para plaća i Mariniku Tepić i da plaća sve druge koji danas vode kampanju protiv Aleksandra Vučića i SNS.Takođe, moram da vam kažem da svi ti ljudi danas moraju da koriste tzv. ekološke pokrete kako bi stekli određene političke poene zato što znaju da njihovim delovanjem oni ne mogu da pređu ni taj prag od 3%, koji smo mi promenili kako bi direktno pomogli malim političkim strankama da uđu u ovaj parlament, a svi danas vide da tih stranaka ovde nema. Nema ih zato što se oni zalažu za revanšizam, ako ja ni dan danas, evo, posle dva, ili tri meseca, ne mogu da odgonetnem šta to u glavi Vuka Jeremića predstavlja revanšizam. Očigledno je da on ima potrebu svima nama koji podržavamo politiku prosperiteta, da će nakon odlaska SNS sa vlasti da nas oni jure po ulicama, ne znam šta će da nam rade. Onda, kada im ne uspe ta politika tzv. revanšizma onda odlaze u predsedništvo direktno kod predsednika da se obračunaju sa njim.Znate, četiri musketara, u jednom danu se dogovore da oni steknu određenu medijsku pažnju, odu kod predsednika Aleksandra Vučića, i onda prođu kao bosi po trnju, a onda daju narednih dana mnoge komentare kako oni to uopšte nisu želeli da urade, nego su otišli tako, eto, da ga pitaju kada će biti izbori i ne znam šta.Znate, takva politika ne može da prođe i takva politika je prolazila do 2012. godine. Samo takva loša politika, je dovela dao toga da smo mi 2012. godine bili u potpunom ambisu i da smo sve te stvari morali da rešavamo i da moramo da rešavamo 10 godina kasnije.Kako ja ne bih oduzimao vreme mojim narednim kolegama koji će učestvovati u ovoj debati, želim ministarka da vam dam punu podršku vama i vašem ministarstvu u daljem radu i da ćemo svi zajedno u narednom periodu dati pun doprinos da naša Srbija bude još i čistija i zdravija. Hvala. Hvala.Reč ima Milica Dačić. pre nešto manje od četiri meseca mi smo usvojili jedan strateški važan akt za našu zemlju iz oblasti zaštite životne sredine, Zakon o klimatskim promenama kojim se Srbija potvrdila dalji ekonomski rast na bazi smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte.Istovremeno donošenje ovog zakona Srbija je potvrdila i da se nalazi na evropskom putu, putu integracija i da će slediti evropske vrednosti i standarde i u ovoj oblasti.Danas kada govorimo o predlogu važnih izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode, još jednog važnog zakona iz oblasti zaštite životne sredine, treba istaći da je razlog donošenja ovih izmena i dopuna usklađivanje samog teksta zakona sa drugim propisima u pravnom sistemu Republike Srbije, otklanjanje nedostataka u njegovoj primeni i naravno usklađivanje propisa sa sa propisima EU, pri čemu ne smemo izgubiti iz vida i onaj glavni primarni cilj, a to je očuvanje i unapređenje zaštite životne sredine, zaštite prirode, jer kako kaže poslovica zemlju nismo dobili od svojih predaka, nego pozajmili od svojih potomaka.Naravno nismo sumnjali da će Ministarstvo u skladu sa procedurom sprovesti javnu raspravu i obavestiti javnost o predlogu izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode, ali mislim da je zarad šire javnosti bitno naglasiti da je celokupna procedura javne rasprave sprovedena blagovremeno, na transparentan i svima dostupan način i da je zainteresovana javnost, a pre svega zainteresovano civilno društvo da im je bio produžen rok za dostavljanje primedbi, sugestija i predloga i to samo Ministarstvo nije bilo obavezno da to učini.Predlogom izmena i dopuna se detaljnije razrađuje proces uspostavljanja ekološke mreže Srbije na način da se propisuje uspostavljanje ekološke mreže kao koherentne funkcionalno i prostorno povezane celine radi očuvanja tipova staništa od posebnog značaja. Ono što je jako bitno je da se u članu 108. izmena i dopuna određuje da će Vlada izaći u susret lokalnim samoupravama na čijim teritorijama se nalaze zaštićena područja i da će obezbediti u budžetu Republike Srbije podsticajna sredstva kako bi se uskladilo u cilju razvoja onih delatnosti koje pogoduju očuvanju zaštićenog područja.Obzirom da u zaštićena područja spada i Ovčarko-kablarska klisura kao predeo izuzetnih odlika, koji se nalazi većinski na teritoriji grada Čačka, manjim delom na teritoriji opštine Lučani, a kojim upravlja turistička Čačka, skrenula bih pažnju na ovo izuzetno područje Srbije u koje Vlada Srbije, a i vaše Ministarstvo ulaže velika sredstva kako bi podstaklo usklađivanje turizma i rekreacije sa odlikama samog područja, ali i pospešilo naučnu i obrazovnu aktivnost.Ovčarsko-kablarska klisura nije značajna samo zbog svoje geološko-morfološke izvrsnosti, čemu poseban utisak daju meandri, nego i zbog raznovrsne flore i faune, a i ovde se istovremeno nalazi i međunarodno značajno područje za ptice. Tamo su u tom smislu već počeli radovi na uređenju izgradnji same Ovčar banje, uređenju njenih površina, parkova, mostova, ali jedan od dogovorenih segmenata za koje je sredstva opredelilo i vaše ministarstvo je upravo izgradnja Prirodnjačkog muzeja koji će dati sigurna sam značajan doprinos naučnoj javnosti ali i školskim ekskurzijama i dolasku obrazovnim aktivnostima, jer naša deca na taj način treba da zavole i svoju zemlju.Predloženim izmenama tretira se jedna jako diskutabilna oblast izgradnji mini hidroelektrana, tako što se zakonski tekst usaglašava sa već donetim Zakonom o obnovljivim izvorima energije, kojim je zabranjena izgradnja malih hidroelektrana u zaštićenim područjima.Ja ću podsetiti da je Zakon o zaštiti prirode donet 2009. godine i ono što proizilazi iz teksta izmena i dopuna zakona je da on prednost nedvosmisleno daje zaštiti životne sredine, a da gradnja malih hidroelektrana narušava taj koncept i da je namera predlagača da posebno zabrani gradnju ovih objekata u zaštićenim područjima, ali i da preispita već izdate akte za gradnju novih.U tom smislu, sigurna sam da će poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu, dati podršku ovom aktu, posebno stoga što nas jako često politički protivnici predstavljaju kao mrzitelje prirode, uništitelje reka i šuma i ovaj zakon je dokaz suprotnom. Srpskoj naprednoj stranci je samo dato da rešava probleme koji su se decenijama gomilali i ona, kao što je taj zadatak obavljala odgovorno i savesno do sada, tako će nastaviti u ovim izazovnim vremenima koja su pred nama, noseći teret odgovornosti dostojanstveno, a na način da ne šteti građanima svoje zemlje koji su joj poklonili poverenje. Zahvaljujem na pažnji. Srbljanović. **Stefan Srbljanović** Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanik obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu. Braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije istini i dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo Vujović, ovom zakletvom smo se 3. avgusta 2020. godine obavezali u ovom Visokom domu da ćemo naše poslaničke dužnosti obavljati iznad svega u skladu sa Ustavom Republike Srbije koji u svojoj preambuli, koju svaki građanin i svaki narodni poslanik treba i mora znati poštovati, kaže.Polazeći od državne tradicije srpskog naroda i ravnopravnosti svih građana i etničkih zajednica u Srbiji, polazeći od toga da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, da ima položaj suštinske autonomije u okviru suverene države Srbije i da iz takvog položaja pokrajina Kosovo i Metohija slede ustavne obaveze svih državnih organa da zastupaju i štite državne interese Srbije na Kosovu i Metohiji u svim unutrašnjim i spoljnim političkim odnosima. Apsolutno mi je nejasno kako je moguće da su pojedine kolege, koje su istog dana kada i ja, izgovorile reči ove zakletve i obavezale se na poštovanje Ustava i zakona ove zemlje, mogle na najgrublji način da pogaze i zakletvu i Ustav ove države i da svojom posetom Aljbinu Kurtiju i Prištini izrečenim tom prilikom stanu na stranu kosovskih separatista i onih koji sebe nazivaju vladom tzv. Kosova i postanu glasogovornici tzv. skupštine Kosova u ovom Visokom domu.Da li je moguće da su sposobni da na tako brutalan način pljunu na svoju državu i na njene institucije na ovaj Visoki dom? Ovo što su oni uradili nije nikakva demokratija, nije nikakva građanska neposlušnost to je direktno napad na državu Srbiju. Jedino što je možda gore od totalnog oglušavanja i kršenja Ustava i zakona ove zemlje jeste njihova parcijalna primena u delovima koji njima odgovaraju, dok u drugim delovima na njih ostaju potpuno slepi. To je ono što rade i to je ona grupa narodnih poslanika koja ovde po njihovim rečima brani interese bošnjačke i albanske nacionalne manjine kao i svih drugih naroda koji žive u ovoj državi.Samo ih je briga za interese srpskog naroda i samo ih je briga za srpski narod koji živi na delovima naše teritorije, a kojima je na žalost manja. Upravo na tim prostorima srpski narod je samo zbog toga što je drugačije veroispovesti i drugačije nacionalne pripadnosti, izložen svojevrsnom Aparthejdu.Meni je žao što gospoda narodni poslanici koje pominjem nisu sada ovde da im se direktno obratim, ali me interesuje da li su pre par dana u Prištini sa Kurtijem pričali o napadu na trinaestogodišnjeg Nikolu Perića, koji je samo zbog toga što je Srbin bio izložen brutalnom nasilju od strane grupe nepoznatih počinilaca koji će verovatno i ostati nepoznati imajući u vidu kako rade tzv. tzv. kosovske institucije, odnosno tzv. kosovska policija.Da li su možda izrazili zabrinutost zbog položaja gospođe Dragice Gašić iz Đakovice, koja je baš u vreme njihove posete bila izložena napadima samo zato što je rešila da ostari i svoju smrt dočeka na svom ognjištu? Vidim ovih dana da kojoj je zabranjeno da ode do prodavnice po hleb i osnovne životne namirnice.Da li su možda pričali o tome da je od 1. januara 2021. godine do 4. jula ove godine, dakle do jula, na pripadnike srpskog naroda, Srpske pravoslavne crkve izvršeno čak 35 napada? Da je čak i juče, da smo imali jedan brutalan napad na 67 Ranka Bacića, koga kosovska policija čuva u Pećkoj bolnici posle tog napada?Ovo je nešto što se ponavlja iznova i iznova. Onog trenutka kada udare u zid u pregovorima u Briselu, oni pokušavaju preko naših sunarodnika koji žive na KiM da izvrše pritisak na Beograd. Ubeđen sam da ništa od ovoga što sam pomenuo nije bila tema razgovora u Prištini.Moram da kažem da sam izuzetno ponosan što u ovom visokom domu svaki pripadnik svake političke grupacije ima pravo da iznese stav i mišljenje i isto tako sam još ponosniji što se ovakve stvari koje sam maločas pomenuo ne događaju ostatku Srbije. Ne samo kao narodni poslanik ili član skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, već kao čovek i kao neko ko dolazi iz mešovite sredine, uvek samo bio spreman i uvek ću biti spreman da zaštitim i stanem u odbranu svakog čoveka bilo koje vere i nacije, koji živi u ovoj državi, a kome su prava na neki način ugrožena.Ničija prava i slobode, poštovani narodni poslanici, na tako brutalan način nisu ugrožena kao Srbija na KiM. Zato nikako ne mogu da shvatim kako oni koji su u ovom visokom domu najglasniji kada je reč o pravima i slobodama mogu da budu tako slepi i neuki

kažnjeni su i od strane njihovih birača i doživeli su, slobodno mogu reći, debakl na prethodnim izborima kada su izgubili većinu opština u Raškoj oblasti i tu svoju dvoličnost pokazali su i na taj način što kada su bili ministri u Vladi Republike Srbije i kada su bili na čelu Kancelarije za razvoj nedovoljno razvijenih područja nisu bili toliko glasni u odbrani svojih prava i sloboda. Tada im je ova država bila majka.Onog trenutka kada su postali opozicija setili su se ponovo da su oni branitelji prava i sloboda, ali ponovo na jedan paradoksalan način da su im glavni saborci i prijatelji u celom tom procesu Aljbin Kurti i Ismet Azizi. A, kako se odnose prema svojim sugrađanima, na primer u Bujanovcu gde srpsko stanovništvo čini 40% stanovništva, ignorišući ga, a dok u isto vreme traže ministarska mesta u Vladi Republike Srbije. Nažalost, stali su na stranu svih onih koji predlažu rezolucije kojima se stigmatizuje ceo srpski narod i čije oduševljenje prihvataju albanski separatisti na Kosovu.Ono Kosovu.Ono što ih posebno boli i nervira što je na svu sreću i hvala Bogu što veći deo bošnjačkog stanovništva i naroda Srbiju doživljava kao svoju državu i domovinu i što nas sve na ovim prostorima, bez obzira na veru i naciju, muče isti problemi i delimo sreću i radost bez obzira na sve.Uzimajući u obzir sve rečeno, mislim da nadležni organi ove države moraju preduzeti konkretne poteze u sankcionisanju pomenutih lica i na taj način sačuvati pravni i ustavni poredak ove zemlje.Na kraju svog izlaganja opet bih se vratio na reči zakletve koju smo izgovorili u ovom visokom domu i koja za neke predstavlja samo mrtvo slovo na papiru, ali ipak, kako kaže naša narodna poslovica – vo se veže za rogove, a čovek za reč. Tom prilikom mi smo se izrečenim obavezali da ćemo služiti ne samo Ustavu, već i istini i pravdi. A pravda, ona ne bi trebalo da bude i da pravi razliku i za nju bi podjednako trebale biti važne i srpske suze i to bi neki narodni poslanici trebalo da znaju.Gospodine predsedavajući, verovatno sam svojim govorom prekršio Poslovnik, i toga sam svestan, ali sam se takođe obavezao u ovom visokom domu da ću po najboljem umeću braniti Ustav i zakone ove zemlje i mislim da to ovom prilikom i radim. Hvala. Živela Srbija! Zahvaljujem gospodinu Srbljanoviću.Sledeća je koleginica Rajka Matović.Izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama se nalaze izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode i Zakona o vodama.Ova dva zakona su vrlo važna, kao i ostali zakoni koji se tiču sektora ekologije i zaštite životne sredine, jer upravo u ovim oblastima pogoduje političkom mešetarenju, te brojni opozicioni političari pod plaštom zaštite životne sredine izvrću naše reči, izvrću slova zakona, obmanjujući narod i skupljajući jeftine političke poene. Zato moramo stati jasno i građanima predstaviti ova zakonska rešenja. Stav i predsednika Republike i Vlade Republike Srbije jeste svakako zaštita životne sredine. Ovim izmenama i dopunama Zakona o vodama definišu se tačne mere za izgradnju mini hidroelektrana. Katastar za izgradnju mini hidroelektrana uspostavljen je još 1987. godine i svesni smo koliki i potencijal i resurs predstavljaju i brzi vodotoci naše Republike Srbije, ali i same vode naše Republike Srbije. U katastru je opisano 856 lokacija, kao moguće potencijalne lokacije za izgradnju mini hidroelektrana. Nedavno smo usvojili i Zakon o obnovljivim izvorima energije i upravo taj zakon i ovaj zakon jasno definišu da ne postoji mogućnost izgradnje mini hidroelektrana u zaštićenim područjima.Svesni smo u 21. veku koliki je značaj i energije i energenata i da je nemoguće zamisliti funkcionisanje današnjeg sveta bez električne energije. U Srbiji je dosta primetno neracionalno trošenje i električne i toplotne energije. Podsetila bih građane da se u ovom trenutku u Republici Srbiji dobija još uvek 75% električne energije iz termoelektrana i da smo jako svesni koliki to uticaj ima na životnu sredinu. I moramo svi zajedno nastojati da težimo ka obnovljivim izvorima energije i ka tzv. zelenoj energiji, ali moramo da napravimo balans, jer ne smemo nauštrb obnovljivih izvora energije i zelene energije da narušavamo životnu sredinu.Proletos smo imali priliku da vidimo tzv. ekološki ustanak, paravan za politički protest u organizaciji pojedinaca koji na pitanjima ekologije pokušavaju da uberu političke poene. Na tom protestu videli smo i Zorana Lutovca i ostale lažne zaštitnike životne sredine. Sećamo se i kako su protestovali zbog izgradnje mini hidroelektrana na Staroj planini, a da ni u jednom momentu nisu građanima rekli i predstavili da je zabranjena izgradnja mini hidroelektrana u zaštićenom području. Upravo na taj način oni izvrću i činjenice i obmanjuju narod. Zamislili su da se preko noći ugase i termoelektrane i Železara u Smederevu i rudnik u Boru. Niti je to moguće, niti je to realno.Ono što možemo da radimo i što moramo da radimo jeste da donosimo uredbe i zakone, kako bi se zagađenje životne sredine svelo na minimum. Imali su 12 godina koje su prokockali. Nije ih zanimalo ni zagađenje vazduha, ali ni to što radnici u Boru i Smederevu nisu imali plate godinama. Ali to nije sprečilo Dragana Đilasa da upravo u Boru prisvoji jedan stan. Jedina njihova briga za zaštitu životne sredine svela se na onu akciju „Očistimo Srbiju“, tj. očistimo budžet, a da napune svoje budžete na Mauricijusu i Hong Kongu.Sa druge strane, mi danas donosimo Zakon o zaštiti prirode kojim se definišu nedostaci i sve ono što je uočeno kao nedostatak u primeni samog Zakona o zaštiti životne sredine. i uredbe o ekološkoj mreži. Ovim zakonom uređuje se pravni status voda, integralno upravljanje vodama, upravljanje vodnim zemljištima i vodnim objektima i druga pitanja od značaja za upravljanje vodama.Ono kao što rekoh, i što moramo jeste da donosimo uredbe i zakone, kako bi se zagađenje životne sredine svelo na minimum. Ali narod sve vidi i sve zna. Zna da ova interesna politička grupacija nema drugih ciljeva, osim da oslabi državu i uruši privredni rast i životni standard.Kada smo pre 15 godina imali priliku da gledamo po Italiji proteste zbog nošenja prirodnog krzna, bilo je nezamislivo da neko u Srbiji kod nas protestuje zbog ekologije. Građani su tada, pre 15 godina, imali mnogo veće probleme osnovne egzistencije, jer nisu znali da li će imati redovne mesečne plate i kako će prehraniti porodicu.Danas je Srbija ekonomski stabilna, imamo najveći ekonomski rast i u regionu i u Evropi. Auto-putevi se grade, imamo veći priliv stranih investicija i dobro je, sa jedne strane, da se kod ljudi budi svest o zaštiti okoline. Ali stiče se gorak ukus da su ovi protesti samo još jedna igranka tzv. opozicije. Ti problemi nisu nastali juče i ne mogu se rešiti u jednom danu. Naprotiv, nagomilavani su decenijama.I dok Aleksandar Vučić radi upravo na rešavanju ovog, ali i mnogih drugih problema, kako bi imali stabilnu i razvijenu državu, opozicija, u nedostatku svojih ideja i programa, trudi se isključivo da uruši ugled i naše države, ali bavi se isključivo ličnim pretnjama predsedniku i njegovoj porodici. Nije normalno da im jedini vid političke borbe bude vređanje bilo koga ili pretnje. To se zaista ne sme dozvoliti, jer to nije pristojna Srbija. Nisu pristojni građani Republike Srbije oštetili i proneverili budžet, pa taj novac skrivali po tajnim računima po celom svetu. Njihov gazda Dragan Đilas smestio je po celom svetu i račune i ofšor kompanije, a za vreme vlasti upravo tog bivšeg režima penzije su isplaćivane iz kredita, jer su novac građana prelivali na svoje privatne račune. O njima najbolje govori njihov politički program, koji zapravo i nemaju.U danu za glasanje ću, zajedno sa svojim kolegama, podržati set predloženih izmena i dopuna ovih zakona. Zahvaljujem. Hvala.Reč ima Gojko Palalić. ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas na dnevnom redu imamo, između ostalog, i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, čime se preciznije definiše sam postupak ocene ekološke prihvatljivosti za ekološku mrežu i odredbe o ekološkoj mreži, naravno, sve to u skladu sa Direktivom o očuvanju divljih ptica i Direktivom o očuvanju prirodnih staništa divljih životinjskih i biljnih vrsta.Ono što je bitno istaći na samom početku je to da ćemo mi kroz usaglašavanje sa propisima Evropske unije uspeti da formiramo savet korisnika zaštićenih područja, što predstavlja jedno od zaista sjajno predviđenih zakonskih rešenja.Ekološka rešenja.Ekološka mreža „Natura 2000“ predstavlja, inače, najveću mrežu zaštićenih područja na teritoriji čitave Evrope i broji negde oko 27.000 zaštićenih područja. Kada govorimo o Srbiji, Srbija ima 101 zaštićeno područje i ono zauzima negde oko 7% naše celokupne teritorije. Mene zaista raduje što ćemo mi u narednom periodu povećati ovaj procenat na oko 10%, što će biti moguće uz usklađivanje sa Strategijom za biodiverzitet Evropske unije.Zakon unije.Zakon o klimatskim promenama, Uredba o oceni prihvatljivosti, ali isto tako i ove današnje predložene izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode govore nam da Ministarstvo za zaštitu životne sredine zaista predano radi na usaglašavanju svih zakonskih propisa naše zemlje sa propisima Evropske unije, jer Srbija se danas nalazi zaista na dobrom putu ka Evropskoj uniji, odnosno na dobrom putu ka članstvu u Evropskoj uniji,

procesu.Ministarka je na samom početku izlaganja danas istakla jedan detalj iz istorije, koji niko od nas ne bi trebalo da zaboravi, u pitanju je zabrana seče šuma u 14. veku u okviru Dušanovog zakonika, a ja bih podsetio isto sve građane Republike Srbije i na 1863. godinu, kada je doneta naredba kneza Mihajla Obrenovića o rasađivanju drveća. Kao što sam to u nekom od mojih ranijih izlaganja istakao, naredba koja je tada imala za cilj ulepšavanje beogradske varoši kroz ozelenjavanje i pošumljavanje, gde je svaki građanin bio dužan da ispred svog lokala, odnosno tada dućana ili placa zasadi drvo koje je bio dužan da održava, odnosno zaliva, održava ogradu oko tog stabala, a ukoliko stablo to bude uginulo, bio je dužan da plati globu, odnosno kaznu.Kasnije nakon toga 1891. godine, donosi se jedan Zakon o šumama, zakon koji je u to vreme, govorim o 1891. godini, bio je jedan primer zaista modernog zakona u Evropi. Zakon o šumama, a ja ću ovde pročitati jednu od odredbi tog zakona, koji glasi – šume niti su igde, niti mogu biti svojine jednog naraštaja, one su opšte blago koje svaki naraštaj dužan da sačuvano i neokrnjeno, onako kako ga je nasledio, preda pokolenju koje za njim dolazi. Ono može uživati samo kamatu, ali glavnicu ne sme krnjiti.I ako je put Srbije ka članstvu EU danas jasno definiše, mi opet, ponavljam ne možemo zaboraviti, ne smemo zaboraviti borbu srpskog naroda kroz istoriju za zdraviju životnu sredinu. Ja opet kažem, naredba kneza Mihajla bi imala za cilj ulepšavanje beogradske varoši, možemo zaključiti da je pored tog ulepšavanja danas u globalnom smislu kada postoji borba protiv klimatskih promena, ova naredba imala mnogo viši cilj, mnogo višu cilj u vreme kada je EU nije ni postojala, ali opet ponavljam, usaglašavanje sa propisima EU mogu da donesu Srbiji samo dobro.U mom današnjem izlaganju vratiću se još jednom u istoriju u period 80-ih godina, kada je nastala jedna od zelenih stranaka u Evropi, u pitanju je Zelena stranka u Nemačkoj, koja je imala svoje predstavnike od 1983. i 1987. godine, u Bundestagu, predvođene Petrom Keli, kada su oni okarakterisani bili, kao jedna proruska opcija zbog njihovog nekog pacifističkog stava u to vreme, 80-te godine su u pitanju. Kada su se zalagali protiv izgradnje američkih vojnih baza na teritoriji Evrope, da bi kasnije mi u Srbiji najbolje osetili tu njihovu pacifističku politiku 1999. godine, kada je ministar bio upravo iz redova zelenih, ministar u Nemačkoj vladi, Joška Fišer. Tako da nama je tad bila jasna njihova pacifistička politika, ali opet te 80-te godine, bile su za njih, tj. oni su okarakterisani kao lubenica. Govorili su da je Zelena stranka u Nemačkoj, kao lubenica zato što njihovu politiku sprovode samo spolja, zeleni su samo spolja, a iznutra su crveni, opet aludirajući na tu povezanost sa Sovjetskim savezom.Danas

pokušavaju da se bave tačnije, možemo da kažemo, da su oni jedna specifična sorta isto lubenice koja je spolja zelena, a iznutra je žuta. Žuta, jer to je ista ona žuta tajkunska politika od pre 2012. godine, koja nema veze sa zaštitom životne sredine. To je ona ista žuta tajkunska politika, koja je dovela do toga da smo mi u Srbiji pre 2012. godine, imali stopu nezaposlenosti oko 26%, a da su mladi bukvalno bežali iz Srbije. Danas ta ista stopa nezaposlenosti iznosi ispod 10%, imao stabilan budžet, veći životni standard građana i mi zaista možemo da se posvetimo rešavanju brojnih nagomilanih problema u ovoj oblasti.Kada govorimo o još nekim žutim sledbenicima Dragana Đilasa, smatram da je tu bitno istaći i Mariniku Tepić. Mariniku Tepićku, koja se jedno vreme bavila pitanjem postojanja farme kokošaka u okviru vojne ustanove da bi se kasnije bavila procesom opadanja lišća, primera radi, u Novom Sadu.Ovde imam jednu njenu izjavu gde ona između ostalog kaže za Novi Sad – jutros smrad, svi se žale, onda bukvalno odjednom opalo svo lišće, zeleno, ljudi snimaju, nikad videli. Ovo epohalno otkriće Marinike Tepić da lišće može da pada je zaista neverovatno. Jedan potpuno prirodan proces opadanja lišća Marinika Tepić koristi za njenu politiku bezumlja i svakom smislu sakupljanja jeftinih političkih poena.Možda poena.Možda je najbolje opisao tu povezanost Marinike Tepić sa zaštitom životne sredine njen saboraca Nikola Jovanović koji je bukvalno u jednoj rečenici predstavio povezanost između Marinike Tepić i jednog jednog alternativnog vida, zelenog vida prevoza, a u pitanju je bicikl. Kasnije je jedan od opozicionih lidera, gospodin Vojislav Šešelj u svojoj knjizi takođe predstavio tu povezanost između Marinike Tepić i bicikla. Ja iz poštovanja prema ovom viskom domu neću citirati ni Nikolu Jovanovića niti naslov knjige gospodina Vojislava Šešelja, a Marinika ukoliko želil da se bavi zaštitom životne sredine smatram da bi trebalo možda da krene upravo od kupovine tog bicikla.Imajući bicikla.Imajući u vidu da Marinika Tepić dolazi iz Novog Sada, trebalo bi da zna da smo mi u Novom Sadu opredelili iz budžeta grada Novog Sada sredstava u iznosu od osam miliona dinara u prvom krugu, sada smo opredelili novih dodatnih dodatnih deset miliona dinara za subvencionisanje kupovine bicikala kao alternativnog vida prevoza i na taj način mi ćemo povećati broj biciklista na teritoriji našeg grada, ali isto tako i unaprediti stanje u oblasti zaštite životne sredine kroz poboljšanje kvaliteta vazduha u našem gradu.Mada imajući u vidu da je opet šef Marinike Tepić, Dragan Đilas, smatram da on može da joj da još neki žuti bonus na platu da bi ona kupila taj bicikl, ali opet imajući u vidu i to da Marinika Tepić vozi taj neki luksuzni Porše od 155 hiljada evra, sumnjam da bi ona sa Poršea prešla na bicikl, jer vrednost njenog automobila jednaka je ukupnoj vrednosti sredstava grada Novog Sada. Znači, koliko je opredeljeno u sredstvima iz budžeta grada Novog Sada za subvencionisanje kupovine otprilike 1800 bicikala.Svesni smo toga da ni Mariniku Tepić, ni Dragana Đilasa ne zanima ni Srbija, a kamoli teme koje će doprineti unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine, jer se oni vode jednom politikom opet kažem, bezumlja, izmišljanja afera, politikom nasilja, politikom agresije. Ono što je ključno za Dragana Đilasa je upravo mržnja prema Aleksandru Vučiću i ta mržnja ukoliko bi bila pretvorena u električnu energiju bila bi dovoljna da osvetli nekoliko gradova u našoj zemlji.Tako da je u danu za glasanje pozivam sve narodne poslanike da podrže sve predložene izmene i dopune ovog Zakona o zaštiti prirode, jer ćemo samo na taj način uspeti da unapredimo stanje u ovoj oblasti, ali isto tako i da poboljšamo kvalitet života naših građana i očuvamo zdravlje svih nas. Hvala **Milanka Jevtović Vukojičić** Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, pred nama se danas nalaze dve izmene i dopune zakona i to izmene i dopune Zakona o prirodi i izmene i dopune Zakona o vodama.Ono što najpre moram da kažem, to je da je zaštita i očuvanje prirode, očuvanje životne sredine u stvari borba za očuvanje kvalitetnog života i zdravlja stanovnika i naravno borba za bolji kvalitet života svakog građanina Republike Srbije.Naravno, da je praćenjem Zakona o zaštiti prirode, uočeni su određeni nedostaci i ovim izmenama i dopunama ti nedostaci se na efikasan način otklanjaju.Želim da istaknem nekoliko nedostataka koji se ovim predlogom zakona izmenama i dopunama Zakona o prirodi otklanjaju, a to je prvo, strogo poštovanje načela predostrožnosti što znači brzo, efikasno i odgovorno reagovanje Ministarstva za zaštitu životne sredine i ekologiju u svim onim situacijama kada preti opasnost, odnosno kada preti rizik po ugrožavanje posebno zaštićenih područja.Takođe, bih htela posebno da pohvalim i to što je zabranjena izgradnja hidroelektrane u zaštićenim područjima prve kategorije, a u područjima druge i treće kategorije, to nije moguće uradi bez saglasnosti ne mišljenja, bez saglasnosti Ministarstva za ekologiju i za zaštitu životne u cilju veće participacije lokalnih samouprava svih predstavnika onih organizacija i komora koje se bave očuvanjem prirode i očuvanjem životne sredine predstavnika nevladinih organizacija na određenom lokalitetu, istakla bih savet korisnika koji takođe mogu da prate, upućuju sugestije i primedbe za sve one aktivnosti koje se odvijaju na njihovim područjima.Međutim, ono što želim pre svega da istaknem to je da dolazim iz jugozapadnog dela Srbije iz opštine Priboj, i moram da istaknem da je kompletna jugozapadna Srbija u vreme vlasti žutih tajkuna Dragana Đilasa, Tadića, Jeremića, da su to bile

o ekologiji tada pričati to je kao pričati u to vreme bilo kao pričati o svemirskom brodu.Danas, naravno, zahvaljujući odgovornoj politici, ekonomskoj pre svega, Aleksandra Vučića, mi pokazujemo da smo potpuno zrelo i odgovorno društvo i da pitanju ekologije, prilazimo ekologije, prilazimo i te kako sa velikom ozbiljnošću i odgovornošću.Ono što je za svaku pohvalu to je da više decenijski problem, a to je deponija nesanitarna u Stanjevini, nadomak Prijepolja, u stvari u Prijepolju, a na glavnom magistralnom putu koji vodi Beograd-južni Jadran, kao i na magistralnom putu koji vodi do manastira Mileševa, srednjovekovnog našeg manastira, u kome se nalazi freska koja je pod zaštitom Uneska „Belog anđela“ nalazila nesanitarna deponija.U januaru mesecu ove godine, Limom je putovala velika količina otpada u pitanju je 10 hiljada kubnih metara otpada, ali zahvaljujući odgovornosti, brzom i efikasnom reagovanju Ministarstva za ekologiju i zaštitu životne sredine, otpad je prebačen u deponiju Duboko u Užice. Radilo se nekoliko dana, ali sem što je otpad sklonjen i deponija Stanjvine je potpuno sanirana. Danas je ona zasađena sa četinarima, zasađena travom i to će sigurno jednog dana biti jedan deo parka i služiti za odmor građana.Ono što takođe želim da istaknem i da pohvalim, a to je da je ministarka za zaštitu životne sredine reagovala brzo i efikasno, naravno tražeći saradnju sa predstavnicima susednih zemalja, jer reka Lim izvire iz Crne Gore, teče kroz Srbiju i uliva se u BiH. Znači, tražila je saradnju kako do ovog više ne bi dolazilo.Naravno, sem što je sanirana, Stanjevina, deponija Stanjevine, koja je vidljiva i koju svaki građanin može da vidi, to je nešto što se ne može staviti u džep, to je ogledalo ove Vlade, to je ogledalo odgovorne politike Aleksandra Vučića, to je na kraju krajeva delo i vašeg Ministarstva gospođo Vujović.Moram da istaknem da su odobreni i projekti koji se tiču plutajućih brana, koje će služiti za sakupljanje otpada u iznosu od 70 miliona dinara za opštine Priboj i Prijepolje, ali takođe moram da istaknem da je Ministarstvo takođe sufinansiralo projekat za sanaciju zemljišta, za sanaciju od klizišta i to za opštine Priboj i Prijepolje, iznosu od 20,2 miliona dinara.Kada je u pitanju transfer stanica, u Novoj Varoši, za nju je Ministarstvo opredelilo 160 miliona dinara, a privremeno će i i deponija Druglići, koja se nalazi u Prijepolju, naravno, otvaranjem ove transfer stanice biti izmeštena ali ono o čemu se razmišlja, ova Vlada razmišlja strateški,

evra.Takođe moram da istaknem da ova Vlada odgovorna radi i na proširenju deponije Duboko u Užicu, kao i na sanaciji klizišta i u tom smislu, Ministarstvo je opredelilo 96 miliona miliona evra, za proširenje deponije Duboko u Užicu.U opštinu Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, kao i najjužnije jugozapadne opštine, u Republici Srbiji, ranije su dolazili političari u vreme Dragana Đilasa, Borisa Tadića, uglavnom dolazili u vreme kampanja, nešto slagali i od toga ništa nikada nije bilo urađeno.Dakle, 21. maja ove godine, u posetu opštinama Priboj i Prijepolje, bio je i predsednik Aleksandar Vučić, i ono što moram da istaknem da je prvi put posle 40 godina, toga dana u jednom danu otvoren hotel u Priboju sa 4 zvezdice, inače, potpuno je rekonstruisan hotel koji je građen negde 50. tih godina prošlog veka. Takođe, u tom danu je otvorena i fabrika Nemačkog investitora, koja zapošljava 400 radnika, 70% radnika u toj fabrici su žene.Takođe moram da istaknem da je Vlada uložila ogromna materijalna sredstva i u industrijsku zonu u Priboju, u kojoj danas radi oko 400 radnika, i ovi gradovi su preporođeni gradovi i mogu slobodno da kažem da je politika Aleksandra Vučića udahnula život i u Priboj i u Prijepolje i u Novu Varoš i u Sjenicu.Sve ono što je obećao Aleksandar Vučić, on je ispunio.Ono što moram da istaknem takođe, to je priljučak, odnosno mogućnost da se Priboj i Prijepolje i Nova Varoš, i Sjenica, priključe na gasovod, što će značiti i nova radna mesta, ali naravno i mnogo čistiji vazduh.Takođe u Priboju, je zahvaljujući Kancelariji za javna ulaganja i kasnije kreditu, do kraja ove godine, treba da bude završena i toplana na biomasu koja će doprineti i znatnom smanjenju zagađenosti vazduha.Dok ova Vlada, dok predsednik Aleksandar Vučić brinu o svim segmentima razvoja društva i o ekonomskom i o vojnom i zdravstvenom i o ekološkom i o socijalnom, nekadašnja vlast predvođena Draganom Đilasom, pljačkašem narodnih para, brinula je samo za sebe.Sem što je Dragan Đilas uzurpirao na Košutnjaku prostor za izgradnju kuće Velikog brata, i što je od emitovanja prvog rijalitija, koje je on doveo u Srbiju i zgrnuo milione evra, za sebe nakon završetka i uzimanja para u sopstvene džepove, građanima je ostavio samo smetlište.Ja ću pokazati fotografiju, to je smetlište gde su mrtvi pacovi, gde su mišolovke, gde su razbacane stvari. Smetlište je ostavljao građanima, a svoje džepove je punio parama, narodnim parama.Takođe moram da istaknem da ništa bolji slučaj nije ni sa Pajtićem, koji je u to vreme vladao u Vojvodini i on je opljačkao decu ometenu u razvoju, kroz dvorac“ Heterlend“, uzeto je 157 miliona, a posle njih njih ostale su samo ruševine.Tu sliku nemam, ali sam je ranije pokazivala, i moram da istaknem da je danas dvorac „Heterlend“, potpuno obnovljen i renoviran i Pokrajinska Vlada je uložila 400 miliona dinara i to će služiti za decu iz čitave Srbije, a smeštajni kapacitet je za 120 dece i naravno, doneće i mogućnost za privredni rast sela Bočara, ali i za opštinu Novi Bečej.Naravno, kada je u pitanju priroda i ekologija, naš zadatak, odnosno zadatak i Vlade i ministarstva, a i ono što je vizija i misija našeg predsednika Aleksandra Vučića, da prirodu moramo da sačuvamo i da je ostavimo budućim generacijama.Zahvaljujem.

pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili neko ko nije iskoristio svoje pravo? (Da.)Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, Marko Parezanović.

sam već pomenuo jednu veoma značajnu investiciju za grad Čačak koja se tiče sanacije i rekultivacije nesanitarne deponije „Prelići“ i u tom smislu želim da vas obavestim da će u narednih nekoliko dana biti potpisan ugovor sa izvođačem za treću fazu sanacije ove deponije. Radi se o investiciji od 70.000.000 dinara koje je vaše Ministarstvo dalo gradu Čačku i želimo i ovom prilikom da vam se zahvalim za svu podršku koju nam pružate.Mislim da smo imali veoma konstruktivnu raspravu danas i da i ako je interes države Srbije da povećava udeo proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije da postoji opšta saglasnost da kada su u pitanju male hidroelektrane da njima nije mesto u zaštićenim područjima i da sada konačno imamo jedan jedan kvalitetan pravni okvir koji na sveobuhvatan način obuhvata ovu oblast i da više nemamo te rupe u zakonu koje bi dozvoljavale da se na bilo koji način u zaštićenim područjima životna sredina ugrožava.Dakle, još jednom pozivam sve svoje kolege da sutra u danu za glasanje podržimo ove izmene i dopune zakona.Hvala.

iscrpnoj diskusiji, s obzirom na važnost ovog zakona, svakako i teme, ja uvek ističem da je jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije upravo i zaštita životne sredine i stoga mi je izuzetno drago kada imamo konstruktivnu raspravu, korisne savete i smernice.Danas smo svakako čuli puno puno toga i ja ću se potruditi da vam još jednom približim i zašto su važne izmene i dopune ovog zakona i šta je to što Ministarstvo radi, a vezano za mnoge od tih tema su se mnogi od vas dotakli.Takođe i neke neistine, a to je vezano za Pešter, ali vratiću se kasnije i na to.Pre svega, ono što je važno da će izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode da izazovu niz pozitivnih efekata, pre svega bolja kontrola u zaštićenim područjima i veća uključenost svih korisnika u zaštićena područja. To je izuzetno važno s obzirom na savet korisnika koji će se utvrditi kao radno telo. To je svakako sve implementirano sa Arkuskom konvencijom.Takođe, izmenama i dopunama ovog zakona je zabranjena izgradnja mini hidroelektrana u prvoj i drugoj kategoriji zaštite, a takođe i postupak ocene prihvatljivosti je veoma značajan jer će doprineti očuvanju i zaštiti ekološku mrežu.Kada govorim o zaštićenim područjima ne mogu, a da se ne osvrnem na to da Ministarstvo sufinansira i zaštićena područja već sa 265.000.000 dinara u ovoj godini, kako bi adekvatno moglo da se brine o upravo istim i novac je namenjen u ove svrhe, pre svega za upravljače, za postavljanje putokaza, drvenih predah klupa.Takođe iz ovih sredstava se finansira i čuvanje i održavanje, prezentacija i promocija svih i područja i zatim organizovanja obrazovnih i istraživačkih edukativnih časova, dakle, za namenu edukacije i podizanja svesti o važnosti, pre svega, ovih prostora.Ali, ovo što je važno da izmenama i dopunama ovog zakona su predviđena i podsticajna sredstva za jedinice lokalne samouprave, pre svega za ulaganje u infrastrukturu, dakle, u objekte, u vodovod, u kanalizaciju i u puteve unutar samih područja. To je ono što je dakle izuzetno važno.Kada prirode, pre svega, naravno da se Ministarstvo trudi da putem konkursa štiti i zemlju, vazduh i vodu. Ono što je danas važno, a s obzorom na Zakon o vodama jeste da se Ministarstvo za zaštitu životne sredine trudi postavljanjem barijera na rekama da zaštiti reke od plutajućeg ambalažnog otpada i to uspešno i radimo u Priboju, Prijepolju i Novoj Varoši, to moram da naglasim.Takođe, vezano za konkurs za sanaciju zemljišta odvojili smo 333 miliona dinara za 43 opštine širom Srbije. To je takođe važno, jer će jer će dati direktni doprinos očuvanja prirode i zemljišta, a naročito kada govorimo o slivovima reka i kada govorimo o saniranju erozivnog zemljišta i klizišta.Dakle, svakako će se videti tu napredak po konkursu, odnosno po ugovorima koji su i potpisani. Svi ovi radovi treba da budu izvedeni i projekti realizovani do 31. novembra 2021. godine.Takođe, kada govorimo o zaštićenim područjima pominjali smo proširenje polja zaštite i mnogi od vas su komentarisali na tu temu.Moram da vas izvestim da je upućena inicijativa Zavodu za zaštitu prirode, da izradi studiju o zaštiti prirode i proglašenje dva dva nova nacionalna parka &quot;Kučaj-Beljanica&quot; i &quot;Stara plnanina&quot;. To je trenutno u proceduri. Zavodi rade valorizaciju tih prostora i kada se dostavi studija Ministarstvu pristupićemo proglašenju proceduri, dakle za proglašenje nacionalnih parkova.Do kraja godine, takođe se pominjalo i ovde vezano za predeo izuzetnih odlika, Ovčar Kablar klisuru, moram reći da se radi već na njenom proširenju, takođe se radi na proširenju Specijalnog rezervata prirode Uvac, a očekuje se i tri nova zaštićena

ono što moram da kažem a da se vratim na zaštićena područja, danas je ovde bilo komentara koja mogu slobodno da kažem da su paušalna i neproverena, a to je, pre svega, za Peštersko polje, koje je pod zaštitom od 2015. godine, a od 2016. godine do danas nije bilo vojnih aktivnosti u zoni zaštite. Dakle, to je ono što mora da se naglasi. Vojne aktivnosti koje se sprovode na Pešteru i pre i nakon proglašenja zaštite nisu organizovane u granicama polja zaštite.Dakle, ne možemo komunicirati na način na koji je danas izgovoreno. Izuzetno je važno da se naglasi da nikome nije u interesu da vojnim ili bilo kakvim drugim aktivnostima narušava zone zaštite, a to se i ne čini.Moram još da istaknem da kada govorimo o zaštiti prirode, izuzetno je važno da kažem da naša inspekcija, inspekcija Ministarstva životne sredine vredno radi i mogu da vam pročitam izveštaj sa 30. junom 2021. godine. Dakle, 78 prekršajnih prijava, 16 privrednih prestupa, dve krivične prijave, 38 zabrana poslovanja.Dakle, govorilo se ovde i o nedostatku inspektora, bilo da su vodni ili ekološki. Ja moram da kažem da, zaključkom mi imamo mogućnost i sprovodimo često konkurse i potreba je za povećanjem broja inspektora u svim ministarstvima, ali takođe je važno da naglasim da se svako drži svojih nadležnosti, ali da izuzetno dobro sarađujemo ekološka inspekcija, vodna inspekcija i inspekcija Ministarstva energetike i rudarstva zato što je neophodna i međusektorska saradnja kako bi svi zajedno postigli rezultate i kako bi neodgovorne pojedince kaznili. Isto tako, neophodne su ove kontrole i nadzori koje vrši inspekcija baš kako bi što manje prekršaja u budućnosti i bilo.Govorili smo, takođe, i o zaštiti voda, odnosno čistijim rekama. To je tema koja se stalno prožima. Pominjali smo i deponije kraj izvorišta i na obalama obalama reka.Takođe, moram da vas obavestim da je završen konkurs za uklanjanje mini deponija upravo na obalama reka ili uz pojas autoputeva ili svakako deponija svih koje škode boljem životu građana.Jedinice lokalne samouprave su nam kandidovale koja su to smetlišta i deponije. Uskoro očekujemo i konačnu odluku, da vidimo ko je osvojio sredstva, ugovor i, pre svega, podršku u sufinansiranju od strane Ministarstva životne sredine.Nadam se da će nam, kada očistimo mnoge od tihi prostora, biti čistije i reke, a i javne površine, poljoprivredno zemljište i sve ono ostalo što ste kandidovali, gde možemo i zajedničkim snagama i sva ministarstva da se uzmu u koštac sa tim problemom.Takođe se nadam da će, nakon toga, jedinice lokalne samouprave pojačati kontrolu i nadzor i da se na tim lokacijama više nikada neće napraviti divlja deponija.Moram samo da kažem da mi je drago još jednom što komuniciramo na ovaj način o zaštiti životne sredine. Dakle, svako od nas je svestan značaja. Svi vi ukazujete na to i u opštinama iz kojih dolazite i gradova. Mi se trudimo da podignemo ekološku svest. ekološku svest. To smo isto čuli od mnogih od vaših kolega da je važno da se govori o tome.Takođe, sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja smo formirali radnu grupu koja će se upravo baviti podizanjem svesti u osnovnim i srednjim školama, jer to je ono što smo za sada ocenili da treba da nam budu grupe kojima ćemo se obraćati.Svakako, imamo puno projekata. Videćemo se u preko 70, 80 jedinica lokalne samouprave od septembra. Dakle, volela bih da obiđemo i svi zajedno u gradovima iz kojih vi dolazite sve te projekte koje radi koje radi Ministarstvo zaštite životne sredine.Hvala vam još jednom. Nadam se da ćete u danu za glasanje podržati ovaj Predlog zakona. **Vladimir Orlić** Zahvaljujem ministarki i svima koji su uzeli učešće u radu danas.Zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1. i 2. dnevnog reda.Nastavljamo sutra u 10.00